Idemo na 9. točku dnevnog reda, a to je - Izvješće o radu Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi privatizacije INA-e Industrije nafte te svih ugovora i dodataka Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i strateškog partnera MOL Hungarian oil. and gas. Plc. Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi privatizacije INA-e Industrije nafte, te svih ugovora i dodataka Ugovora između Vlade RH i strateškog partnera MOL-a, podnijelo je svoje Izvješće na temelju članka 12. Zakona o istražnom povjerenstvima, prijedlog akta primili smo poštom. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti, predsjednica Povjerenstva uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi privatizacije INA-e te svih ugovora i dodataka ugovora između Vlade i strateškog partnera MOL-a trebalo je utvrditi zašto su MOL-u dana veća upravljačka prava u odnosu na njegovo vlasništvo u INA-i, zašto se preuzeo plinski posao i kupilo plinskog skladište Okoli, je li bilo eventualnih pogodovanja MOL-u, te jesu li bili zaštićeni interesi Republike Hrvatske u čitavom postupku pregovora s MOL-om. Povjerenstvo je radilo od 4. svibnja do 15. listopada 2010. a u svom radu vodilo se Ustavom, Zakonima o istražnom povjerenstvu i privatizaciji INA-e te Poslovnicima Hrvatskog sabora i Istražnog povjerenstva. Prikupljen je veliki broj dokumenata koji su dostavili Vlada, INA, Fond branitelja, HANFA i Hrvatski sabor. Vlada je skinula oznake Tajnosti sa svih dokumenata osim ugovora i dodatka ugovora o plinskom poslovanju što je učinila naknadno tek 12. listopada izuzev članka koji se odnosi na formulu izračunavanja cijene plina. Zakon o privatizaciji INA-e u članku 4. definirao je tijek privatizacije. I to 1. prijenos bez naknade 7% dionica u Fond branitelja, prodaju 7% dionica zaposlenim i bivšim zaposlenih, prodaju 25%+1 dionicu strateškom partneru, prodaju najmanje 15% dionica u postupku javne ponude, prodaju ili zamjenu preostalih dionica strateškom ulagatelju ili na tržištu kapitala i ostatak su dionice za naknadu bivšim vlasnicima. Do sada je realizirano prvih četiri faza privatizacije, o svakoj fazi Vlada je bila dužna dobiti suglasnost Hrvatskoga sabora što je do sada i činjeno. Postupak prodaje 25%+1 dionicu strateškom partneru započeo je 2002. godine objavom međunarodnog natječaja za iskazivanje interesa za kupnju 25%+1 dionicu INA-e na koju je pristiglo 10 ponuda. Vlada je utvrdila osnovne kriterije za vrednovanje ponuda na temelju kojih je odabrano 5 ponuđača a u uži izbor su ušli MOL, OMV i Rosneft. Osnovan je savjet za privatizaciju INA-e kojeg su činili Ivica Račan, Goran Granić, Slavko LInić, RAdimir Čačić, Ljubo Jurčić, Božo KOvačević i Željko Pecek. U postupku pregovora koje je operativno vodio ministar gospodarstva Ljubo Jurčić odabran je MOL koji je 25%+1 dionicu platio 505 milijuna američkih dolara. O prodaji 25%+1 dionice izvješten je Hrvatski sabor koji je izvješće prihvatio sa 81 glasom, a ugovori su javno objavljeni. Dioničkim ugovorom određen je odnos u upravi i Nadzornom odboru INA-e reguliran položaj zaposlenih kroz socijalnu klauzulu neisplate dividende, te zadržana pitanja. Prijenosom 7% dionica u Fond branitelja, prodaje 7% dionica sadašnjim i bivšim zaposlenicima, te 17% javnom ponudom, a nakon toga MOL je dobrovoljnom ponudom za preuzimanje stekao 47,16% dionica INA-e. Prva izmjena dioničkog ugovora izvršena je u travnju 2007. kojom je Vlada promijenila odredbu da MOL sve aktivnosti obvezno vodi kroz poslovanje INA-E. Time je omogućeno da MOL otkupi Tifon i na tržištu na kojem djeluje INA postane konkurent u maloprodaji naftnih proizvoda. O postupcima privatizacije nakon 2003. godine Vlada nije izvještavala Hrvatski sabor. U veljači 2008. Vlada osniva povjerenstvo za izmjenu i dopunu dioničkog ugovora kojeg čine Damir Polančec, Ivan Šuker, Igor Lučić, Vedran Duvnjak i Dražen Bošnjaković. Potpredsjednik Vlade Damir Polančec u izvješću hrvatskoj Vladi konstatira da Hrvatska raspolaže s manje od 50% dionica INA-e čime su se stekli uvjeti za izmjenu dioničkog ugovora, te izvještava o izdvajanju i preuzimanju plinskog poslovanja. Međutim, člankom 13. točka 2. ugovora iz 2003. trajanje ugovora definirano je vremenski tako dugo dok jedan od partner drži 25% + jednu dionicu. U trenutku pokretanja postupka izmjene dioničkog ugovora MOL posjeduje 47 a RH 44% dionica INA-e. istim ugovorom definiran je odnos u upravi i Nadzornom odboru INA-e a do promjene dolazi tek kada MOL stekne više od 50% dionica. Izmjenom dioničkog ugovora MOL je osigurao većinu u upravi i nadzornom odboru iako nema više od 50% dionica INA-e. Povjerenstvo je posebno analiziralo odredbe dioničkog ugovora o tzv. zadržanim pitanjima. To su odluke koje uprava ne može donijeti bez suglasnosti nadzornog odbora, a nadzorni odbor ih mora donijeti konsenzusom odnosno za njih mora glasati najmanje 1 član Nadzornog odbora INA-e koji predstavlja manjinskog vlasnika. Ovdje ću samo ukratko navesti neke od takvih odluka. Kada je MOL posjedovao 255 + jednu dionica trebao se suglasiti o sljedećim pitanjima. Osiguranju na imovini, potraživanju ili izdavanju garancija, prodaji, davanju u zakup, prijenosu ili drugom raspolaganju imovinom iznad 80 milijuna kuna, odnosno 200 milijuna kuna u jednoj godini, izdavanju vrijednosnih papira iznad 80 milijuna kuna, davanju zajma ili predujma iznad 80 milijuna kuna odnosno 200 milijuna u jednog godini, pozajmljivanju ili pribavljanju predujma ili kredita iznad 200 milijuna kuna, stjecanju nekretnina iznad 80 milijuna kuna, te o godišnjem proračunu, poslovnom planu te kapitalnom izdatku iznad 10% godišnjih proračuna. Danas kada Hrvatska ima 44% dionica, a ona bi se trebala suglasiti u sljedećim pitanjima, novom zaduženju iznad 60%, odnosa duga i kapitala u društvu, prodaji, zakupu, zamjeni, prijenosu ili drugom raspolaganju imovinom iznad 5% dugoročne imovine odnosno 10% imovine kojim se raspolaže u tekućoj financijskoj godini. Manjoj vrijednosti od ove navedene dakle ispod 5% odnosno 10% kada je to po mišljenju kada je to po mišljenju uprave značajno za poslovanje. Ovdje treba navesti da je ova upitna jer MOL ima većinu u upravi. Analizirajući pristiglu dokumentaciju članovi povjerenstva imali su podijeljena mišljenja oko tijeka privatizacije INA-e dioničkog ugovora i njegove izmjene. Dio članova povjerenstva smatra da je prodaja 25% + jedne dionice INA-e izvršena temeljem Zakona o privatizaciji, da je postupak bio javan o čemu je u više navrata izvještavan SAbor, da je konačno izvješće o prodaji 25% +jednu dionicu Sabor prihvatio, a ugovori o transakciji odmah su objavljeni. Izmjene dioničkog ugovora po njihovom mišljenju nisu bile potrebne je MOL nije stekao više od 50% dionica ali je dobio većinsko operativno i strateško pravo upravljanja te da Hrvatski sabor nije bio izvještavan o tim fazama privatizacije. Drugi dio članova povjerenstva smatra da je već dioničkim ugovorom iz 2003. MOL-u prepušteno više upravljačkih prava posebno temeljem zadržanih pitanja, a da su izmjene posljedica takvog ugovora. Za pozivanje svjedoka članovi povjerenstva utvrdili su funkcije osobe koje trebaju svjedočiti i to predsjednici Vlade, predsjednice Uprave i Nadzornog odbora INA-e osobe koje su operativno vodile pregovore. Po toj osnovi na svjedočenje su pozivani Slavko Linić, Ljubo Jurčić, Tomislav Dragičević, Ivan Šuker, Damir Polančec, Zoltan Aldott i Ivo Sanader. Iznijet ću samo glavne naglaske iz svjedočenja. Prvi je svjedočio Slavko Linić, potpredsjednik Vlade i predsjednik Nadzornog odbora u vrijeme prodaje 25% + jedne dionice. Ocijenio je da početkom 2000. poslovanje INA-e bilo loše, da je bila nelikvidna i prednjačila u neplaćanju obveze prema državnom proračunu i dobavljačima. Prioritet Vlade i nadzornog odbora bio je zaustavljanje gubitaka i rješavanje cijene naftnih proizvoda na hrvatskom tržištu, utvrđivanjem formule za izračunavanje cijene goriva. Započeo je proces restrukturiranja, odvajanje sporednih djelatnosti, transporta nafte i plina i osposobljavanje proizvodnje i prerade nafte i tim je INA osposobljena za privatizaciju. Odluka o prodaji 25% + jedna dionica temeljena je na potrebi visokih ulaganja u proizvodnju odnosno u modernizaciju rafinerija i istraživanja nafte i plina te širenje tržišta na jugoistočnu Europu što s postojećom tehnologijom nije bilo moguće. Država je istovremeno iz državnog proračuna ulagala u restrukturiranje brodogradnje i poljoprivrede pa je odlučeno da za INA-u treba strateški partner za daljnji razvoj. zato se u INA-i i ubrzano radilo na srednjoročnom planu razvoja, koji je bio bitan uvjet za odabir strateškog partnera. Svjedok je potvrdio da se nije radila tržišna procjena vrijednosti INA-e jer su sve procjene govorile da će ona biti niža od knjigovodstveno evidentiranog temeljnog kapitala od 9 milijardi kuna. Istaknuo je da se cijeli proces vodio vrlo transparentno na čemu je inzistirao tadašnji predsjednik Vlade koji je bio i na čelu savjeta za privatizaciju te se u više navrata u postupku privatizacije izvještavalo Hrvatski sabor. Mišljenja je da je ugovor s MOLom bio dobar jer su uz cijenu 505 milijun američkih dolara dogovorila socijalna klauzula za radnike, da dobit INA-e ostaje u društvu što je bilo posebno važno jer je INA 2002. ostvarila 2 milijarde kuna dobiti. Ljubo Jurčić tadašnji ministar gospodarstva operativno je vodio pregovore o prodaji 25% + jedne dionice. Svjedok je potvrdio da su sve političke odluke dnošene na Vladi a pripremao ih je savjet a on kao ministar gospodarstva operativno je vodio pregovore s ponuđačima. U tom smislu utvrđeni su kriteriji za vrednovanje ponuda koje su bile različite i teško usporedive. Zato je trebalo pregovarati sa svakim od ponuđača kako bi se svim zainteresiranim mogao ponuditi isti sadržaj ugovora. Otklonio je tezu da se MOL-u pogodovalo na način da mu se kroz zadržana pitanja nudilo više nego drugim ponuđačima, a njihov sadržaj je utvrđen sukladno poslovnoj praksi jer strateški partner mora imati utjecaj kod eventualnog zaduženja, prodaji imovine, davanju garancija i S obzirom da je hrvatska strana imala većinu u upravi i nadzornom odboru smatra da je time mogla bitno utjecati na poslovanje INA-e. Svjedok je iznio mišljenje da u 2003. godini poslovanje INA-e nije bilo razlogom za privatizaciju već potreba da se kroz uvođenje strateškog partnera u vlasništvo INA-e osigura razvoj i podizanje vrijednosti kompanije. Svjedok je potvrdio da su svi ponuđači imali isti tekst ugovora, a nije mogao utvrditi iznos koji je isplaćen konzultantima, ali je potvrdio da su izabrani natječajem, a iznos se može utvrditi u poslovnim knjigama. Tomislav Dragičević u funkciji predsjednika Uprave INA-e. Svjedok je potvrdio da u smislu zadržanih pitanja MOL nije koristio pravo iz ugovora jer su o svim pitanjima zajednički odlučivali. Iznio je i podatak da je INA 2008. imala poslovnih problema, posebno s plaćanjem obveza jer je ušla u zaduženja zbog velikih investicijskih poslova. Potvrdio je da je INA dugovala više od 2 milijarde kuna prema državi, ali da to nije bila odluka uprave već se dug tolerirao pa on smatra da je takav dogovor postignut mimo uprave. Dolaskom ministra Šukera, po njegovom svjedočenju, na čelo Nadzornog odbora ovaj problem je riješen. u funkciji predsjednika Nadzornog odbora INA-e. Svjedok je naveo da se dioničkim ugovorom iz 2003. kroz definiranje zadržanih pitanja MOL-u dana velika upravljačka prava, a to je bio i temelj za izmjene dioničkog ugovora. Iznio je podatak da je tek 2005. izrađen Plan modernizacije rafinerija pa se tek tada moglo prići ulaganjima u Rafineriju Sisak i Rafineriju Rijeka. Za neplaćanje obveza za naknade za autoceste i ceste u cijeni goriva izjavio je da se takav postupak nije tolerirao, a kad je saznao za dugo poduzeo je mjere za naplatu izdavanjem rješenja i obračunom zateznih kamata. O izmjeni Dioničkog ugovora i Ugovora o plinskom poslovanju svjedok je izjavio da iako je bio član povjerenstva u njegovom radu nije sudjelovao zbog drugih obveza. Naveo je izradu državnog proračuna, ali je na temelju izvješća ministra gospodarstva na sjednici Vlade Republike Hrvatske glasovao za njihovo prihvaćanje. Damir Polančec bio je i predsjednik Nadzornog odbora, a vodio je i operativno pregovore. Razloge za izmjenu Dioničkog ugovora obrazložio je elementima iz ugovora iz 2003. odredbom članka 10. Zakona o privatizaciji INA-e te činjenicom da je MOL uložio u INA-u više od 3 milijarde eura. Iznio je podatak da je INA 2008. bila u ozbiljnim poslovnim problemima, nelikvidnost i visoki gubici. Stanje u INA-i ocijenio je kao predstečaj. Iznio je i podatak da se povjerenstvo sastalo dva do tri puta, a da je on o svim fazama pregovora s predstavnicima MOL-a u više navrata izvještavao predsjednika Vlade, Predsjedništvo HDZ-a i Vladu, a na temelju sugestija predsjednika Vlade Ugovor o plinskom poslovanju dao je na reviziju ministru Šukeru, ministrici Matulović-Dropulić i Vladinom Uredu za zakonodavstvo. Tek kada nije bilo primjedaba na odredbe ugovora oni su uvršteni na dnevni red sjednice Vlade i o njima se odlučivalo. Zoltan Aldott, sadašnji predsjednik Uprave INA-e. Svjedok je potvrdio da je INA u 2008. imala ozbiljne probleme u poslovanju koje se odrazilo na neplaćanje pa između ostalog i na državna davanja. Problem je predstavljala isplata plaća pa je MOL intervenirao s financijskim pozajmicama. Ovakva situacija je prema njegovom mišljenju proizašla iz ekonomske krize ali i visokih ulaganja koja su se financirala kreditima. Tada se u financiranje uključio i MOL jer dovršetak investicija više nije mogao čekati, a INA nije mogla dobiti nove kredite. Potvrdio je da se MOL ne protivi skidanju oznake tajnosti Ugovora o plinskom poslovanju, izuzev odredbe koja se odnosi na izračun cijene plina o čemu je 20. srpnja 2010. izviještena i Vlada Republike Hrvatske. Ivo Sanader, u to vrijeme predsjednik Vlade. Svjedok je potvrdio da su u Vladi često raspravljali o poslovanju i privatizaciji INA-e. Svjestan je da o privatizaciji INA-e nije izvještavan Hrvatski sabor, ali nije naveo razloge zašto se to nije činilo. O lošem poslovanju INA-e 2008. bio je upoznat, ali je to po njegovom mišljenju posljedica gospodarske krize, cijene nafte i drugih uvjeta. Negirao je da je postojao dogovor oko INA-inog neplaćanja obveza prema državi. Razloge izmjena Dioničkog ugovora navodi u odlukama ugovora iz 2003., posebno zbog prestanka važenja tzv. lock up perioda u kojem MOL nije mogao raspolagati dionicama INA-e bez suglasnosti Vlade. Potvrdio je da su o izmjenama Dioničkog ugovora i Ugovora o plinskom poslovanju vođene rasprave na Predsjedništvu HDZ-a, Vladi i s koalicijski partnerima. Opisao je način rada i donošenja odluka na sjednicama Vlade i iznio mišljenje da su svi članovi Vlade bili upoznati s materijom o kojoj su odlučivali. Potvrdio je da su Damiru Polančecu kao Vladinom pregovaraču davane smjernice, da su u postupku izrade Ugovora o plinskom poslovanju bili uključeni ministar Šuker i ministrica Matulović-Dropulić, a da je na njegov prijedlog tadašnja potpredsjednica Vlade koja ga je i inače zamjenjivala, koja ga je i inače zamjenjivala, Jadranka Kosor, trebala sudjelovati na sastancima oko pregovora u slučaju izbijanja nesuglasica. Potvrdio je da je inicijativa o promjeni Dioničkog ugovora i Ugovora o plinskom poslovanju predložena iz Ministarstva gospodarstva. Razlog za preuzimanje plinskog poslovanja i kupnju skladišta Okoli obrazložio je potrebom za energetskom sigurnošću i neovisnošću te ocijenio da je ugovor o preuzimanju plinskog poslovanja dobar za Republiku Hrvatsku. Istražno povjerenstvo je većinom glasova odbilo da se na svjedočenje pozovu Jadranka Kosor, predsjednica Vlade i Olgica Spevec, ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Na zahtjev glavnog državnog odvjetnika fonogrami o svjedočenju u postupku privatizacije INA-e dostavljeni su Državnom odvjetništvu. Prilikom odlučivanja o zaključcima, o nalazu Istražnog povjerenstva raspravilo se u dvije grupe zaključaka. Zaključci koje su predložili Zlatko Koračević, Josip Leko, Gordan Maras i Dragica Zgrebec nisu dobili dovoljan broj glasova, a u izvješću se iznose kao izdvojeno mišljenje. U tom izdvojenom mišljenju dato je 11 prijedloga ili zaključaka i to: 1. Prodaja 25%+1 dionica temeljena je na zakonu o privatizaciji Svi su postupci provedeni javno. O provedenoj transakciji izviješten je hrvatski sabor koji je informaciju prihvatio, a ugovori vezani uz Ina-u javno su objavljeni. 2. Iz svjedočenja predsjednika Uprave i Nadzornog odbora INA-e prikupljene dokumentacije sa sjedišta uprave i Nadzornog odbora utvrđeno je da MOL nije koristio pravo veta na odluke koje su se odnosile na zadržana pitanja. 3. Vlada Republike Hrvatske u kratkom razdoblju 2004./2007. izvršuje daljnje faze privatizacije INA-e utvrđene Zakonom o privatizaciji i omogućila MOL-u da dobrovoljnom ponudom o preuzimanju stekne 47,16% dionica. 4. izmjenom članka 921. obveze strateškog investitora iz Ugovora o međusobnim odnosima dioničara Vlada Republike Hrvatske omogućila je MOL-u kupnju Tifona i time dozvolila da MOL na području Hrvatske postane konkurent INA-i i u maloprodaji naftnih derivata. Vlada nije sukladno članku 11. Zakona o privatizaciji INA-e izvještavala Hrvatski sabor nakon 2003. godine čime je kršila Zakon o privatizaciji INA-e. izmjene Ugovora o međusobnim odnosima dioničara nisu uvjetovane ugovorom iz 2003. a promjene u sastavu uprave i nadzornog odbora, odnosno sadržaj zadržanih pitanja bile su na štetu Republike Hrvatske jer MOL nije većinski vlasnik INA-e. 7. upravljanje i nadzor INA-e od 2004. do 2009. nije bio učinkovit što je rezultiralo lošim poslovnim rezultatima, visokom dugovanjem, između ostalog i preko 2 milijarde kuna neplaćenih obveza obveza prema državnom proračunu. 8. izdvajanje plinskog poslovanja iz sastava INA-e štetno je za Republiku Hrvatsku jer ona preuzima negativne efekte nabavne i prodajne cijene, a INA ostaje jedan od dobavljača plina koji se eksploatira na domaćim plinskim poljima. Kupnjom skladišta Okoli Plinacro se uz državno jamstvo zadužio za 100 milijuna američkih dolara i time poboljšao likvidnost INA-e, umjesto da su ta sredstva uložena u novo skladište plina, jer Hrvatskoj nedostaje skladišnih kapaciteta i time se ugrožava sigurnost opskrbe plinom. zadužuje se Vlada da pokrene postupak izmjene prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara u dijelu koji se odnosi na upravljačka prava i zadržana pitanja, a posebno odredbe koje reguliraju raspolaganje imovinom INA-e. predlaže se da se prikupljena dokumentacija, iskazi svjedoka dostave Državnom odvjetništvu, a da Državno odvjetništvo u roku od 90 dana izvijesti Hrvatski sabor o poduzetim mjerama. Većinom glasova Povjerenstva, Povjerenstvo Hrvatskom saboru predlaže sljedeće zaključke. Oni su i obrazloženi malo šire, a ja ću samo kratko pročitati Ugovor o međusobnim odnosima dioničara iz 2003. zaključen je protivno Zakonu o privatizaciji INA-e gdje se pogodovalo MOL-u kroz davanje većih upravljačkih prava. Drugo, dobivanje člana uprave za financije, a kasnije i investicije nisu nuđeni drugim ponuđačima čime se pogodovalo MOL-u. Treće, suprotno dobrim poslovnim običajima i ustaljenoj poslovnoj praksi odluka o prodaji 25% plus jednu dionicu INA-e donesena je bez odgovarajuće procjene tržišne vrijednosti kompanije. Četvrto, izbori i zaključenje ugovora sa konzultantima u procesu prve privatizacije nije proveden transparentno i nisu štićeni interesi Republike Hrvatske. iskazi gospode Linića i Jurčića o prodaji dionica INA-e zbog teškog stanja u javnim financijama i hrvatskom gospodarstvu u kontradikciji su sa njihovim iskazom o iznimno dobroj situaciji i gospodarskom rastu na kraju mandata tadašnje Vlade. Šesto, prijenos dionica u Fond branitelja, prodaja sadašnjim i bivšim zaposlenicima, postupak prodaje inicijalnom ponudom dionica provedeni su transparentno i u skladu sa Zakonom o privatizaciji INA-e. Sedmo, nakon 2003. Vlada nije prodavala dionice MOL-u već ih je on stekao na tržištu kapitala. Osmo, izmjene dioničkog ugovora uvjetovane su ugovorom iz 2003. a kroz izmjene zadržanih pitanja Republika Hrvatska nije dovedena u neravnopravan položaj. Deveto, ugovor o plinskom poslovanju uvjetovan je ograničenjima postavljenim ugovorom iz 2003. godine. I deseto, pregovore o izmjeni dioničkog ugovora i ugovora o plinskom poslovanju nakon 2 sjednice 2 sjednice Povjerenstva nastavio je voditi potpredsjednik Vlade u suradnji sa pravnim savjetnikom Marković i Plišo, a odluka na sjednici Vlade donesena je na temelju izvješća potpredsjednika Vlade. Hvala. Hvala lijepo. Čuli smo predsjednicu Povjerenstva. I prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođe predsjednice Povjerenstva, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će predložene zaključke Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sa privatizacijom INA-e industrije nafte d.d. te svih ugovora i dodataka ugovora između Vlade Republike Hrvatske i strateškog partnera MOL-a i to iz razloga što smatramo da je nakon provedenog uvida u dokumentaciju i saslušanja svjedoka predloženi zaključci temeljem utvrđenih činjenica odgovaraju na pitanja čiji su, čije je traženje odgovora dano u nadležnost ovog Istražnom povjerenstvu i da daju točnu i istinitu sliku o tijeku privatizacije INA-e. Naime, klub Hrvatske demokratske zajednice podupire ova stajališta Povjerenstva i to prije svega jer je utvrđeno ono što proizlazi kako iz priložene dokumentacije, iščitavanja ugovora, ali tako i iz iskaza svjedoka kada se njihovi iskazi međusobno uspoređuju i iz njih izvlače zaključci. Dakle, ugovorom o kupoprodaji dionica koji se odnosi na prodaju 25% plus jedne dionice od izdanog dioničkog kapitala društva INA industrija nafte iz 2003. godine, 17. srpnja 2003. godine proizlazi da je on zaključen protivno Zakonu o privatizaciju INA-e industrije nafte d.d. "Narodne novine" 32/2002. kao i osnovnim kriterijima za vrednovanje pristiglih ponuda u postupku prodaje 25% plus jedne dionice INA-e. Naime, i Zakonom o privatizaciji INA-e a i ovom odlukom Vlade o osnovnim kriterijima za vrednovanje dozvoljena je isključivo prodaja 25% plus jedne dionice INA-e sa pripadajućim pripadajućim pravima onako kako to određuje Zakon o trgovačkim društvima i koliko prava proizlazi iz takvoga vlasničkog paketa. zanimljivo je bilo kod analiziranja tih ugovora da je u ugovorima koji su sklopljeni istoga dana između istih ugovaratelja na istoj toj činjeničnoj i pravnoj osnovi zapravo iz jednog ugovora prodavatelj i kupac, u drugom ugovoru prerastao u strateškoga ulagatelja, pa je tako ispalo da je zapravo taj strateški ulagatelj dobio takav status papirnato, a da zapravo ništa nije uložio što je uobičajeno, ukoliko je netko strateški partner, da onda i nešto ulaže ulaže i da je to vidljivo i da se na to obveže. Dakle radilo se o čistoj prodaji, da ali rekla bih da je strateški partner postao na jedan način, da mu se dalo to pravo a bez kune plaćene za to, dakle u ugovoru o međusobnim odnosima taj sada strateški partner koji zaista može imati sreću da je postao strateški partner na način da mu je za ništa dano, da su mu dana upravljačka prava koja bi bila odgovarajuća strateškom partneru, ali da pri tome za to nije ništa platio. Naime ljudi koji se bave procjenama, koji se bave ocjenama koliko što vrijedi na tržištu uglavnom su složni da se za ovakav paket upravljački otprilike da to povećava procijenjenu cijenu za 20%, što u ovom slučaju naravno nije plaćeno, niti naplaćeno. O čemu se radi? Po Zakonu o trgovačkim društvima otprilike 27 odredaba daje neko pravo članovima društva koji imaju 25% kapitala plus jednu dionicu. Zašto? Da mogu utjecati i na one odluke za koje je propisana donošenje sa 75% kapitala. U ovome ugovoru kako je on zaključen u međusobnim odnosima zadržava se još daljnjih 19 zadržanih zadržanih pitanja, dakle pitanja o kojima nadzorni odbor niti uprava, niti nadzorni odbor, koja se sastoji od 7 naprama 2 u korist Republike Hrvatske, što je i logično obzirom na tadašnji postotak vlasništva koji je imala Republika Hrvatska, ne može se donijeti dakle niti jedna važnija odluka bez suglasnosti tog sada strateškog partnera koji ima samo 25% plus jednu dionicu. Ono što se iskazivalo od strane sudionika ove prodaje iz 2003. tadašnjega potpredsjednika Vlade i ministra u tadašnjoj Vladi, da zapravo kroz cijelo trajanje toga ugovora se strateški partner nije koristio tim pravom veta, naravno da je to potpuno irelevantno za ovu stvar, naime sama mogućnost koja je tim ugovorom dana da se on koristi je njemu dala izuzetno velike mogućnosti, velik utjecaj na sve daljnje odluke tijekom poslovanja INA-e, jer naravno da i oni koji su donosili odluke kada su se o tim odlukama dogovarali su imali na umu da imatelj 25% plus jedne može uvijek vetom osporiti nekakvu drugačiju odluku. Ono što također vidimo iščitavajući i zapisnike i ovo izvješće povjerenstva jest zapravo da, a niti svjedočenja se tu razlikuju, dakle da Istražno povjerenstvo nikada nije dobilo na uvid natječajnu dokumentaciju, dakle tekst natječaja, da bi se jasno utvrdilo što se zapravo prodavalo te 2003. godine. Naime iz iskaza jednoga svjedoka proizlazi da se prodavala isključivo 25% kapitala plus jedna dionica, dionica, međutim iz iskaza drugog svjedoka proizlazi da se pregovaralo i pregovaralo, trgovalo, pa smo tu, tu su bili kojekakvi zgodni vehementni izrazi, da se trgovalo, tajilo pred jednima šta se prodaje drugima, prodaje drugima, i da je na koncu sve to rezultiralo tom cijenom koju smo sada čuli da je i prodano. Dakle još uvijek ne znamo da li su dodatno plaćena upravljačka prava gdje su novci od tih upravljačkih prava, ili je INA te 2003. 25% plus jedna dionica INA-e prodana za za ovu cijenu, a upravljačka prava su bila gratis. To do kraja i sasvim nije utvrđeno, pa onda iz toga i proizlazi zaključak da je zapravo te 2003. bilo pogodovanja MOL-u, poglavito zato što također nije razvidno i nije sasvim utvrđeno u kojem trenutku su ponuditelji znali što im se sve nudi i što sve za tu određenu cijenu mogu dobiti. Također mislimo da nije na transparentan način provedena ta prva privatizacija, i pitanje je koliko je ta prva privatizacija uopće i bila korisna, odnosno bila je svakako štetna za Hrvatsku, tim više što smo iz iskaza svjedoka čuli da je INA u trenutku prodaje dakle bila stabilno poduzeće, restrukturirano, na tržištu dobrostojeće dakle, a nikakva, kao što smo čuli i od predsjednice, nikakva procjena tržišne vrijednosti INA-e nije učinjena, premda smo mi imali saznanja, odnosno imamo saznanja da su neke procjene vršene, ali na višekratne upite nije odgovoreno i nikada nismo došli do podataka da li je bila kakva procjena, i kakva je ona bila. nešto što je ja bih rekla glavni element i glavni pokazatelj za odlučivanje o prodaji i zašto će se nešto prodati, bilo kojeg subjekta jest naravno procjena vrijednosti kompanije, ali to iz ostavljenih podatak

knjigovodstvenoj vrijednosti. Mi svi koji smo nekad i radili i u gospodarstvu, i susretali se sa kojekakvim procjenama jako dobro znamo šta je knjigovodstvena vrijednost, a šta je tržišna vrijednost. Naravno ne prejudiciramo uvijek da ona mora biti veća, može biti manja ili veća, ali svakako bi bio dobar pokazatelj i onda bismo znali o čemu govorimo. Također još jedna netransparentna situacija iz te privatizacije 2003. jest zaključivanje ugovora sa konzultantima i sugestije konzultanata. Naime, unatoč zaključku Vlade i utvrđivanju 10 glavnih kriterija za prodaju INA-e koja osim ostalih situacija o kojima se govorilo, dakle zadržavanje dobiti, osiguranje radnika itd., ponavlja strogu odredbu o dopuštenju prodaje 25% 25% plus 1 dionicu i tu Vlada zaključkom upućuje na preporuke konzultanata koji su bili angažirani. Također se Vladino povjerenstvo poziva na preporuke konzultanata, ali nikada i ni od koga nismo mogli dobiti pismene prijedloge tih konzultanata za koji su plaćeni pozamašni novci za koje također ne znamo točno koliki su jer ih nikada, ugovore, ugovore, nismo dobili i nismo vidjeli. Dakle, iz svega toga mi možemo smatrati da sva kasnija postupanja su bila ograničena sklapanjem ovoga prvog ugovora koji po našoj procjeni nije bio dobar tada za RH. Ja ne dvojim da se u privatizaciju možda nije trebalo ići, ali naravno na način da se maksimalno zaštite interesi tada RH pa se pa se može reći da je ova privatizacija vođena bez uvažavanja dubljih odnosa prilikom pregovaranja sa strateškim partnerom, a također nema dovoljne elaboracije, analiza, a isto tako niti kao što sam rekla mišljenja konzultantskih tvrtki koji bi, odnosno konzultanata koji su bili angažirani. Dakle, daljnji proces privatizacije nakon koalicijske Vlade 2003. odvijao se kako to i u kontinuitetu jedne države jest temeljem Zakona o privatizaciji iz 2002. godine. Prijenos dionica sukladno zakonom proveden je na temelju odluke o prijenosu 7% dionica u Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez naknade uz suglasnost Hrvatskog sabora. Iz provedenih aktivnosti prijenosa dionica iskazuje se da su branitelji ostvarili korist, a izravno povezano s prijenosom dionica u Fond hrvatskih branitelja i realizacijom prodaje dionica MOL-a kada je isti obznanio javni poziv. Što se tiče daljnjeg postupka provedbe javne ponude, također u skladu s odredbama Zakona o privatizaciji, možemo konstatirati da je javna prodaja provedena na transparentan način pri čemu se rukovodilo stručnim analizama, jasnom i transparentnom postupanju u smislu određenja svih elemenata koji se odnose na stručnost financijskih savjetnika. vodilo na transparentan način ovaj postupak i ono je u konačnici rezultiralo uspješnim plasmanom dionica INA-e na domaćem i inozemnom tržištu. Uglavnom su kupovali ove dionice hrvatski građani koji su i ostvarili prinose u kratkom roku roku od te transakcije. Što se tiče prodaje dionica sadašnjim i bivšim zaposlenicima, također je provedena sukladno Zakonu o privatizaciji. Ono što valja naglasiti da Vlada Republike Hrvatske nije prodala MOL-u niti jednu dionicu, a proces kojim je MOL kupovao dionice odvijao se u skladu s propisima koji uređuju tržište kapitala i također u svemu u skladu s propisima, odnosno Zakonu o privatizaciji INA-e INA-e koji u tom smislu nije stavljao nikakvu zabranu niti ogradu te je svatko od imatelja dionica mogao s njima slobodno raspolagati. Što se tiče prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima RH i MOL-a također ovdje valja naglasiti, kao što sam rekla, da svi daljnji postupci i svi daljnji odnosi između RH i MOL-a su, da tako kažem, zacementirani prvim ugovorom kojim je MOL-u dano neprimjerena upravljačka prava koja mu iz imanja kapitala nisu proizlazila. Kako je MOL u međuvremenu stekao, dakle više od 25% plus 1 dionice, kako je RH sa vlasništvom pala ispod 50%, a što joj je sukladno Zakonu o privatizaciji zapravo onda na neki način onemogućilo onu kontrolu nad poslovanjem INA-e koju je imala kada po zakonu za vrijeme dok je imala preko 50%, odnosno 50% i preko 50% vlasništva obzirom da je taj ugovor govorio o odnosima u upravljanju kada jedan od partnera ima 25% plus 1 dionicu i o odnosima koji se događaju kada jedan od partnera ima preko 50% vlasništva. Naravno, da je partner koji je imao i tako veliko pravo veta, a obzirom i na neke druge okolnosti oko plinskog poslovanja o kojem sad neću stići ništa nažalost reći, ali ću to kasnije u pojedinačnoj raspravi, dakle i o plinskom poslovanju o kojem se itekako razgovaralo i 2001. kada se počelo raspravljati i razmišljati o privatizaciji INA-e i kada su pojedini konzultanti upućivali na to da u sklopu privatizacije INA-e treba razmišljati o plinskom poslovanju i kada je i tada su kupci tražili garanciju u kojem roku će plin doseći tržišnu cijenu. Dakle, uzimajući sve te okolnosti u obzir pristupilo se izmjeni ugovora na način da se na maksimalan način štite interesi RH koji nisu ni u čemu manji ili ugroženiji od onih koje je RH imala kada je bila vlasnik preko 50%, ali nažalost nije u punom dijelu uživala ta vlasnička prava zato što je bila nezakonito i nepotrebno ograničena prevelikim danim pravima strateškom partneru. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Na početku osvrnut ću se jednom rečenicom na završni dio izlaganja kolegice Lovrin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, a to je da ničim nisu ugrožena prava i interesi Republike Hrvatske u zadržanim pitanjima prilikom izmjene među dioničkog ugovora u odnosu na prve odredbe koje su se ticale odnosa Mol-a i Vlade. Nevjerojatno da to netko sa ove govornice utvrdi kada je jasno iz dokumenata da u tom izmijenjenom snaga među dioničkog ugovora se vidi da MOL može svake godine bez ikakvog utjecaja Vlade Republike Hrvatske prodati 10% kompanije i praktički u 10 godina svesti INA-u na minimum na neki način da ta kompanija prestane postojati, a to se uopće nije spominjalo u prvim odredbama međudioničkog ugovora i to reći da se na taj način štitio interes Republike Hrvatske izgleda neozbiljno. Na žalost i ova rasprava koju je HDZ sada ovdje prezentirao govori samo jednu stvar, što god da se desilo u toj cijeloj privatizaciji na koji način je ona vođena, koji dokumenti su prezentirani istina će biti ona koju HDZ želi da se ovdje u ovom Saboru izglasa, većinom ruku. Bez obzira što je realno i što je na Povjerenstvu utvrđeno. DA smo na Povjerenstvu utvrdili da u 8 ujutro ne izlazi sunce, HDZ bi taj zaključak ovdje na ovoj sjednici utvrdio. Na žalost to je tako, činjenice, argumenti, ono što je rečeno na Povjerenstvu ne vrijede nego vrijedi ono što paše HDZ-u i koalicijskim partnerima da se izglasa u ovoj Sabornici. A što je sve ustanovljeno probat ću ovdje ovdje sublimirati. Osnovali smo Povjerenstvo zbog toga da utvrdimo da li su se upravljačka prava prava promijenila na štetu Republike Hrvatske s obzirom da je odnos u udjelu koji ima MOL i koji ima Vlada Republike Hrvatske neznatan postoji samoi 2% razlika u vrijednosti koji ima Republika Hrvatska, iznosi otprilike 45% i 47% ima MOL i da li je to srazmjeru s onim što piše u međudioničkom ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Mol-a koji je potpisala HDZ-ova Vlada. Činjenica je da je HDZ-ova Vlada potpisala da MOL može autonomno upravljati kompanijom na način na koji želi, a samo 2% više dionica ima, to je potpisala Vlada HDZ-a dajući MOL-u na presudan glas u upravi društva,a da je tome tako to ne govorimo mi ovdje iz SDP-a nego to priznaje Mađarska burza koja prikazuje konsolidirano izvještaj INA-e unutar MOL-ove grupacije, to ne bi nikada mogla napraviti da MOL nema 100% upravljačkih prava. prava. To je činjenica kolegice i kolege koje utvrđuje netko neutralan, mjerodavan, Mađarska burza u Budimpešti gdje je MOL listan. I sada vi možete tvrditi koliko god hoćete da niste dali prava kada je to evidentno kao da je dan, vi ne možete reći da u 8 ujutro pada mrak kada sviće sunce. A to ćete vi ovdje pokušati Hrvatskim građanima objasniti. S druge strane, zbog čega je preuzet plinski posao, zbog čega smo odlučili preuzeti velike gubitke koji se ostvaruju plinskim poslom, uvoznom cijenom plina i prodajom na Hrvatskom tržištu, s druge strane kupiti skladište plina Okoli od INA-e na neki način umjesto da gradimo novo skladište i tako štitimo Hrvatski interes, i na kraju krajeva zbog čega smo dali INA-i da sada kada je Mađarski vlasnik dobio apsolutna upravljačka prava da koristi i da iskorištava Hrvatska plinska polja u jedna duži vremenski period kada se zna da 2/3 plina potreba je, za Hrvatske potrebe se proizvodi u Hrvatskoj i to po cijeni nižestruko manjoj nego što je uvozna. Neke procjene su da je cijena kubika tog plina ispod 1 kune. Sada se plin prodaje po višestruko većoj cijeni, na tome netko ostvaruje profit, a mi smo mu, ne mi, nego Vlada Republike Hrvatske mu je to dala i to je pitanje da li se tu štitio interes naše zemlje, a energetika i ovi resursi koje sada spominjem su apsolutno nacionalni interes Republike Hrvatske i opet ćete vi objasniti da je to bilo u interesu Republike Hrvatske i da je taj plinski posao uvjetovan sa radom Vlade iz 2003. godine, to može vjerovati samo onaj tko će povjerovati kada mu kažete da ujutro u 8 sati ne izlazi sunce nego pada mrak. Ali na žalost takvih je u Hrvatskoj jako malo pa koliko god se gospođa Lovrin trudila ne zvuči baš previše uvjerljivo. Htio bih ovdje spomenuti i iskaze svjedoke i sve ono što smo slušali na Povjerenstvu koji su u mnogočemu kontradiktorni. Svjedoci koji su svjedočili o postupku privatizacije 2003. godine se manje više slažu, poštovala se poštovala se procedura, Zakon, sve je rađeno transparentno, pa čak i oni koji su spominjali to a sudjelovali su u Vladi poslije 2003. godine isto to govore, znači napravljeno je onako kako je Zakon propisivao. Ali kada se počelo govoriti o drugom dijelu privatizacije, tu su iskazi bili malo kontradiktorni, pa su se javili do jučerašnji kolege u Vladi, jedan potpredsjednik Vlade gospodin Polančec, jedan ministar financija koji je trebao biti najbliži u tom postupku privatizacije i davali su izjave koje su kontradiktorne. Jedan je govorio da su svi znali o čemu se radi, da se dogovaralo da sada ne spominjem i okolnosti na sjednicama Predsjedništva HDZ-a uključeni su bili svi ministri, cijela Vlada, više puta se raspravljalo o izmjenama Ugovora između dioničara MOL-a i Vlade, dok s druge strane aktualni ministar Šuker je govorio da to nije istina da je on vidio dokument tek kada je došao na sjednicu Vlade i tada dignuo ruku. Na neki način diskreditirao je rad te Vlade zbog toga što je o jednom tako važnom pitanju priznao ako je to što je on govorio istina, to je u kontradikciji sa Polančecom, ako je to istina priznao je da se totalno bez analize, neozbiljno i neodgovorno donose odluke na Vladi Republike Hrvatske. mišljenje je mnogih a moje osobno isto koji sam sudjelovao u Povjerenstvu da je istinu govorio gospodin Polančec, a ne gospodin Šuker i teško je onda prihvatiti analizu gospođe Kosor da su obadvoje govorili istinu ali samo na jedan drugačiji način. I ne bi bilo ništa sporno, kada bi gospodin Šuker kao što je govorio gospodin Polančec pa sada i gospođa Lovrin, da to je bilo u interesu Republike Hrvatske. TE odredbe koje smo kasnije mijenjali u dogovoru sa MOL-om a govorim o kakvim se odredbama radilo su u interesu Republike Hrvatske ili zaštitili smo interes Republike Hrvatske. Samo se onda postavlja pitanje zbog čega se rukama i nogama gospodin Šuker tada borio da kaže da nije znao o čemu se odlučivalo i da on nije u tome sudjelovao. Pa nevjerojatno je da netko tko tko sudjeluje u Vladi Republike Hrvatske zna da su te odluke u interesu Vlade Republike Hrvatske hrvatskih građana i naše zemlje da se toliko trudi da objasni da nije u tome sudjelovao. E tu je malo pitanje pitanje vjerodostojnosti cijelog tog postupka, a i onih ljudi koji su u njemu sudjelovali. Nažalost, naše mišljenje je koje i većina hrvatskih građana ima, a to je da se tu interes RH nije štitio jer kao što sam rekao preuzeli plinski posao koji će hrvatski proračun kada se on završi koštati jako puno i s druge strane dopustili smo MOL-u da upravlja kompanijom sa samo 2% vlasništva više, apsolutno sa 100% upravljačkih prava. I na kraju MOL se ponaša sa tom kompanijom kao da je njegova, a kao da hrvatski partner u njoj nema apsolutno nikakvih prava. Kada govorimo o tome što je zaključeno i što predlažu članovi povjerenstva koji su sudjelovali ispred ja bih rekao oporbe odnosno SDP-a, HNS-a u radu povjerenstva. Mi smo predložili zaključke koji se temelje na onome što mi mislimo da su činjenica što se može iz ovog dokumenta tko ga želi pročitati i tko želi malo pozornije obratiti pažnju na iskaze svjedoka i pitanje može zaključiti. Znači ono što je nepobitno je da se prodaja prvog dijela 25% + jedne dionice INA-e prodala sukladno Zakona o privatizaciji INA-e da su postupci provedeni javno. Sve ono o čemu je gospođa Lovrin govorila o pravima o cijeni o odnosima sklapanja tih ugovora su prezentirani ovdje na Hrvatskom saboru, svi koji su trebali biti informirani o tome bili su informirani. S druge strane spominje se cijena. 505 milijuna dolara koja je postignuta, da li ona visoka ili mala, ja apsolutno mislim da je s obzirom da je postignuta na natječaju da je ona odraz onoga što se za taj iznos dionica moglo dobiti. Ali komaprirat ću sadašnju cijenu dionice sa tadašnjom. Cijena od 505 milijuna dolara za 25% + jednu dionicu iznosila je otprilike tisuću 350 kuna u tom trenutku. Kada se prodavala INA kada je MOL dao javnu ponudu on je ponudio 2 tisuće 800 kuna. Kada komapriramo Crobex odnosno odnos vrijednosti dionica za Zagrebačkoj burzi iz 2003. i 2008. Crobex je 2,3 puta veći nego što je bio tada. I ta cijena koja je postigla tada koalicijska vlada je otprilike za 20% veća nego što je MOL dao javnu ponudu 2008. godine. E to dovoljno govori to dovoljno govori o tome da li je cijena bila mala ili velika, zbog toga što je MOL 20% veću cijenu tada platio za 25% + jednu dionicu, zato da ne može izvlačiti dobit iz firme narednih 5 godina, zato da ne može nego sudjelovati u investicijama i investirati novac koji je bio dogovoren između Vlada Republike Hrvatske i MOL-a i zato što ne može otpuštati ljude nego ih treba još zapošljavati. Znači on je uložio 20% više novca 2003. za neraspolaganje dionicama, za investicije, za neizvlačenje dobiti nego što je platio 2008. kada mu je HDZ dao apsolutnu kontrolu nad kompanijom. E pa sada svatko tko želi slušati te činjenice može shvatiti da li je 2003. godine bila cijena manja nego 2008. godine. Apsolutno je bila 2008. godine manja i apsolutno je MOL dobio prevelika upravljačka prava za ono što ima u svom vlasništvu. E sada kada govorimo da Vlada kao nije sudjelovala oni nisu mogli utjecati na to da li će MOL preuzeti dionice ili neće odnosno da li će preuzeti kontrolni paket ili neće. Pored toga naravno što je morala potpisati novi međudionički ugovor što samo po sebi govori da je mogla utjecati, treba reći još jednu stvar da nije bilo prodaje Fonda hrvatskih branitelja 7% na čijem čelu je bila premijerka Kosor i koji je usmjerio privatizaciju INA-e u MOL-ovm smjeru ne bi svega ovog bilo. Znači tih 7% dionica koje je prodao Fond hrvatskih branitelja na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor je usmjerio smjer privatizacije prema MOL-u i ova upravljačka prava dao mu na neki način pokriće sa tih 47% dionica. Da Fond hrvatskih branitelja nije prodao te dionice MOL bi sada imao 40%, Hrvatska 44 + 7% preko 51% i Hrvatska bi ostala u poziciji u kojoj je bila. Nažalost, iz nekog razloga gospođa Kosor i Upravni odbor Fonda za hrvatske branitelje je odlučio prodati tih 7% i na neki način predati upravljačka prava i većinu kompanije u MOL-ove ruke. E sada nismo uspjeli doznati zbog čega se to desilo, zbog toga što članovi povjerenstva iz HDZ-a nisu dopustili da se pozove gospođa Kosor na povjerenstvo da je pitamo za ta pitanja. Vjerojatno će sada tokom ove rasprave pokušati objasniti ono što bi nam ona mogla puno lakše prezentirati. Vidi se iz svega toga da je HDZ usmjeravao privatizaciju INA-e, vidi se iz dokumentacije a to je priznao i bivši predsjednik Vlade Sanader da se zakon nije poštovao, da nije Sabor bio izvještavan o daljnjem tijeku tijeku privatizacije poslje 2003. godine. Znači imamo dokument da se to nije desilo jer nema u administraciji Sabora nikakve dokumentacije o izvještavanju o tijeku privatizacije INA-e. priznao je to bivši premijer Sanader na povjerenstvu. To smo svi konstatirali. Ali evo HDZ ovdje govori iz nekog razloga da je sve bilo sukladno zakonu. Ha govori zato što da je potrebno rekli bi da ujutro u 8 sati zalazi sunce a ne da izlazi sunce. sunce. Nisam ja dosadan, želim hrvatskim građanima vrlo plastično pokazati gospodo da ćete vi ovdje izglasati što god vama paše, a ne što je istina. Razumijete o tome se radi. I nažalost ono što je evidentno nije bitno, nego je bitno ono što paše HDZ-u i koalicijskim partnerima. Mi smo svoje zaključke ponudili, oni su temeljeni na onome što je povjerenstvo radilo i mogu sa ove govornice poručiti je da kada SDP dođe u poziciju da će pokrenuti postupak pregovora oko izmjene međudioničkog ugovora između MOL-a i Vlada Republike Hrvatske gdje će se ove štetne stvari koje koje ste vi gospodo ugradili pokušati promijeniti i na taj način ćemo pokušati zaštiti hrvatske interese. Hvala lijepo. Hvala lijepo, potpredsjedniče. Ja bih ispravio netočan navod gospodina Marasa o tome da nas u povjerenstvu iz HDZ-a nisu zanimale činjenice i argumenti kada je u pitanju INA. Ja sam iskreno rečeno nakon suradnje 6 mjeseci sa gospodinom očekivao puno žešći njegov nastup danas, ali ću reći samo kratko. HDZ je prihvatio vaš prijedlog SDP-a o ovom povjerenstvu, mi smo ga proširili na 2003. godine jer nju smatramo ključnom, a gospodin Maras zašto, zato što je ta godina temelj za sve ono što će se dešavati narednih godina prema 2009. Te godine je 25%+1 dionicom dano previše 14 zadržanih prava protivno Zakonu o trgovačkim društvima. A sad sve ovo što ste vi rekli, svi argumenti su politika. Jedna vrlo važna činjenica, na zatvorenoj sjednici povjerenstva kada smo raspravljali o plinskom biznisu, kada nije bilo kamera i medija, sjednica je trajala pola sata, a kada je bilo stotine novinara trajala je po tri i pol sata. Toliko o interesu javnosti o tome što misli većina. A što mi ovdje s ove strane govorimo ili ne govorimo to je jedan show program SDP-a, a sve ono što ne valja reći će Državno odvjetništvo nakon našeg izvješća koje smo dali ovdje u Saboru i glavnom državnom odvjetniku. Toga se mi ne bojimo, a vi se trebate bojati onog što ste napravili u 2003. godini. … /Upadica se ne Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras je rekao da je premijerka usmjerila tijek privatizacije INA-e prema MOL-u. To je potpuno netočno. Naime, dionice Fondu hrvatskih branitelja prenijete su uz suglasnost Hrvatskoga sabora, a sukladno Zakonu o privatizaciji koji je donijela SDP-ova vlada i SDP-ova saborska većina 2002. godine. Naravno da te dionice nisu prenijete fondu zato da ih on čuva u svojoj polici nego su prenijete da bi se od toga prihodovao i ubrao što više upravo na korist braniteljima, na korist braniteljskoj djeci koja se iz tih novaca stipendiraju. fond, upravni odbor fonda odlučio kada je bilo najpovoljnije na financijskom tržištu, na tržištu kapitala da proda svoje dionice, da ih proda, od čega je stekao korist upravo u korist branitelja i obitelji branitelja. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a uvaženi kolega Zlatko Koračević. Izvolite, kolega Koračević. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Odmah želim na početku ove rasprave, ovog uvodnog izlaganja, a vezano za ovu raspravu, vrlo jasno i glasno reći ono što svi znamo i puno puta smo bili u situaciji kad svi znamo, ali opet govorimo. Rezultat ove rasprave bit će rezultat volje većine. To je bilo na povjerenstvu. Kad smo ulazili s radovima, kad smo osnivali povjerenstvo znali smo da će to biti, znamo da će biti danas, znamo da će biti to i na glasovanju. Prema tome, čitava priča ne ovisi o nama u Hrvatskom saboru, ali još uvijek ne želim izgubiti nadu da u ovoj državi ne funkcioniraju institucije koje će dati svoj konačni sud. Naime, zašto se osnivaju istražna povjerenstva, parlamentarne. Osnivaju se u onim trenucima kad institucije države ne rade svoj posao ili su na neki način ili zbog nečega onemogućene da rade svoj posao što vrlo vjerojatno i u ovom slučaju je primjer. Vrlo vjerojatno. Ono što ću također na početku podvući, osjećaj kao člana istražnog povjerenstva. Osjećaj bespomoćnosti, jer mnogi ključni dokumenti koje smo tražili nisu nam dostavljeni, nismo ih dobili, ali zato smo dobili čitavu hrpu raznoraznih drugih dokumenata koji su važni, ali su meritorni, važni za donošenje ovog suda, za analizu rekonstrukcije ove čitave blamaže. Mislim na privatizaciju INA-e u drugom koraku. I nešto što je bilo glavna, mislim jedno što se provlačilo u javnosti, umjetnički dojam naših članova povjerenstva. Da li je to bilo slučajno, da li poslije svjedočenja bivšeg premijera Sanadera dva-tri dana se raspravljalo o njegovom medijskom napisu, a nije se raspravljalo o činjenicama koje je upravo ta osoba rekla na tom istražnom povjerenstvu, ja ću ih spomenuti kasnije. To je druga priča. Da smo imali istražno povjerenstvo za privatizaciju Plive vjerojatno bi sad bila druga situacija. Vrlo vjerojatno. Vrlo vjerojatno. Međutim, nije bilo. Pa da se vratim na INA-u. Prvo, samo par činjenica. Privatizacija 2003., činjenica je da je temeljem međunarodno natječaja izabran MOL čija ponuda je bila za 80 milijuna dolara veća nego dugi ponuđeni i jedan od ponuđača koji je odustao, bio je treći u ponuđenoj cijeni u prvom krugu, ali je odustao od drugog kruga, ruski Rosneft, zato jer mu Vlada Republike Hrvatske nije garantirala stjecanje dionica, preostalih dionica, dionica iznad 25+1. I zato je odustao. Treće, Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 18.7.2003. godine, izvanredna sjednica, jedna jedina točka dnevnog reda bilo je Izvješće o privatizaciji INA-e, provedenom postupku privatizacije INA-e. Iz fonograma s te sjednice vidljivo je da su svi klubovi raspravljali o tom izvješću, ali ima jedan koji nije raspravljao o tom izvješću. Ni klub niti, čak ni zastupnici iz tog kluba, nitko. Jer zastupnici Hrvatske demokratske zajednice su taj dan napustili, ne da nisu došli na sjednicu, oni su došli na sjednicu ali kad je krenula rasprava oni su napustili. Zašto? I sad me čudi ova naknadna pamet u odmaku nakon 7 godina da sve uočene nepravilnosti sad nakon 7 godina, da nije bilo spremnosti i hrabrosti, neću reći znanja, da se o tome raspravlja na toj sjednici kad se raspravljalo. A Hrvatski sabor je jedino mjesto koje je u tom trenutku moglo poništiti sve aktivnosti u tadašnjem postupku privatizacije INA-e. Sve nepravilnosti su se mogle riješiti upravo na toj sjednici, međutim kolegice i kolege iz HDZ-a, vi ste napustili tu sjednicu. Niste uopće učestvovali u raspravi. To je oko transparentnosti i odgovornosti prema nacionalnom blagu o kojem se raspravljalo na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora. Što smo saznali na sjednici Istražnog povjerenstva? Ja ću samo spomenuti neke stvari, a to je to je da je ministar Šuker glasao o prijedlogu ugovora kao član Povjerenstva za izradu novog među dioničarskog ugovora na način da nije znao o čemu glasa. Saznali smo da je u tekstu, znači namjeri definiranom promijenjeni među dioničarskim ugovorom bili informirani i Šuker, bilo informirano kompletno predsjedništvo HDZ-a na jedan fotografski način bivši potpredsjednik Vlade Polančec je to nama objasnio na Istražnom povjerenstvu. Prema tome, netko laže. Saznali smo da u čitav proces je bila uključena tadašnja potpredsjednica Vlade, današnja predsjednica Vlade. I to smo saznali. Prema tome, saznali smo da čitav postupak reguliranja odnosa između države Hrvatske i mađarskog partnera u INA-i da o tom postupku svi su sve znali. Kak je došlo do promjene među dioničarskog ugovora? Došlo na način, mislim argument je zato jer su Mađari došli na, MOL došao do 48%. Kako je MOL došao do 48%? Na način da su putem financijskog tržišta, putem burze usmjerene dionice braniteljskog fonda, da je kupovano raspoloženje birača jer je IPO, inicijalna ponuda napravljena neposredno pred parlamentarne izbore 2007. gdje su građani sasvim sigurno i svi koji su napravili to zaradili su novac – hvala državi. Ali su te dionice također usmjerene prema, na burzu i prema MOL-u i kao dionice zaposlenih. I došli smo u situaciju da je da je MOL došao u poziciju da 48% prema ugovoru kojega je potpisala Vlada Republike Hrvatske sa MOL-om,

nego mi za razliku od privatizacije 2003. kad je odnos bio sasvim drugačiji. Kako objasniti da Republika Hrvatska sa svojih 45% vlasništva u odnosu na MOL-ovih 48% nema ista prava, jer je sad manjinski, nego kakav je MOL imao kad je imao 25 plus 1. Kako to objasniti? Jako teško. Logikom razuma, logikom matematike, logikom pažnje dobrog gospodara izuzetno teško objasniti. Ali također jedna činjenica, u stvari dvije po meni vrlo značajne, ne mora značit da su presudne, ali su vrlo značajne. Naime, do 29.10.2008. predsjednik Nadzornog odbora je bio ministar Šuker, Sve one strateški planovi razvoja koji su bili definirani ulaskom MOL-a sa 25 plus 1 nisu realizirani. 2004., peta, je skoro u bankrot. Predsjednik Nadzornog odbora je bio ministar Šuker. Koja je funkcija Nadzornog odbora? Gluma ili konkretne akcije, mislim što, kontrola uprave, što? Pa bez obzira na zadržana prava koja su bila zagarantirana MOL-u dioničarskim ugovorom iz 2003. godine da smo kroz funkciju predsjednika Nadzornog odbora mogli utjecati na poslovanje S obzirom na skorašnji, skori bankrot 2008. INA-e funkcija predsjednika Nadzornog odbora je stvarno upitna. Činjenica je da u jeku pregovora i donošenja potrebnih odluka oko izmjene među dioničarskog ugovora da u jednom trenutku Vlada Republike Hrvatske smijenila ili ili nježnije rečeno povukla s predsjednika Nadzornog odbora ministra Šukera i postavila tadašnjeg potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca. I činjenica kad se je ugovor potpisao i kad je cijeli proces završen da je opet smijenjen i Polančec i vraćeni Šuker koji je još dan danas predsjednik Nadzornog odbora. To je činjenica. To su fakti. Evo datumi potpuno se slažu, pa se postavlja pitanje zašto? Da li je postojao neki razlog? Zašto se sklonilo Šukera u trenutku kad su se odvijale stvari koje su se odvijale vezano na izmjene među dioničarskog ugovora. Treće. Kao financijski savjetnik u drugoj fazi privatizacije uveden je Mery Linch kao jedan od, ali Mery Linch je bio glavni. Kao savjetnik Vlade u pregovoru sa MOL-om oko izmjene među dioničarskog ugovora bilo je odvjetničko društvo Marković, angažiran od strane Vlade. Da li je slučajno da je ulazak u Podravku bio najprije sa kreditom Mery da li je slučajno da se u jednom trenutku kao direktor firme na Malti gdje su bile deponirane dionice Podravke a financirane kreditom Mery Mery Lincha pojavljuje upravo taj odvjetnik Marković koji u privatizaciji sa MOL-om štiti interese Vlade, u privatizaciji ili preuzimanja Podravke štiti interese pojedinih dioničara, što je, nadam se da će biti riješeno u sudskom postupku. Prema tome vidim da vrijeme teče, ide kraju. Kolegice i kolege, bez obzira na dojam kojega je Istražno povjerenstvo ostavilo, činjenica da smo tokom rada ovog Istražnog povjerenstva došli do vrlo jasnih informacija i potvrdili nove informacije, potvrdili informacije one koje se poznaju i one koje se znaju. Kad sam imenovan za člana Istražnog povjerenstva znao sam da nećemo, da ćemo završiti na način kao što će se to završiti, ali jednostavno želim vjerovati da će institucije države, od Državnog odvjetništva prije svega, Agencije za tržišno natjecanje, HANFA-e, i cijelog niza institucija koje su u svakom trenutku mogle reagirati a nisu reagirale, da će građani Republike Hrvatske dobiti onu informaciju koja ih pripada, i da će prava istina izaći na vidjelo, zašto je izručena INA, doslovce izručena, ili kako opravdati sastanak u središnjici HDZ-a između bivšeg premijera Sanadera, nekih članova sadašnje Vlade, bivše Vlade, i ključnog čovjeka MOL-a. Zašto u središnjici HDZ-a? Nakon izbijanja afere spice i Podravke. Kako to objasniti? I vezano na plinsko poslovanje, žalosno je da je Vlada Republike Hrvatske skinula oznaku tajnosti, predzadnji dan rada Istražnog povjerenstva, 12.9. je Vlada Republike Hrvatske skinula oznaku tajnosti s ugovora o plinskom poslovanju, a činjenica i vidljivo je da je još dan danas Vlada nije pronašla načina kako se izvući iz nečega što je prethodna Vlada napravila izuzetnu …/Ne razumije se./… za Republiku Hrvatsku, red veličine 3 milijarde, s neizvjesnim završetkom i okončanjem čitavog tog posla, jer smo pored naftne neovisnosti izgubili i plinsku neovisnost. Izgubili smo je, kolegice i kolege nemamo je više. Poklonili smo ju. Ja još uvijek kao član Istražnog povjerenstva i u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika nadam se razumu, nadam se odgovornosti i da će građani Republike Hrvatske dobiti odgovor zašto je i zbog čega izručena INA i kruna svega tko je primio novac za upravljačku premiju da upravlja netko sa kompanijom, a nema većinski udio u toj kompaniji, a MOL nema većinski udio a predana mu je kompanija. Hvala. Hvala lijepo. Ispravak navoda, gospodin Beus Richembergh, uvaženi zastupniče izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Pa htio bih zapravo ispraviti jedan, ne bih rekao netočan, nego nepotpun, pa onda samim tim nije dovoljno ni točan navod, a to je ovo što je kolega Koračević rekao da smo zahvaljujući svjedočenjima pred Istražnim povjerenstvom doznali da je gospodin Šuker glasovao za nešto što nije ni pročitao. Ne samo da to, nego mi smo posredno doznali da je gospodin Šuker dao mig čelniku INA-e da ne plaća trošarinu, pa je nastao dug veći od milijardu kuna. U normalnoj državi svaki ministar takvoga kalibra bi davno dao ostavku. Hvala. Ovo je li mig ili nije s jednim ili s dva oka, to je povjerenstvo trebalo raditi, a da se mi ne budemo isto pritvoreni u povjerenstvu, a da onda navečer kad doktor i ja krenemo u Podravinu, ne znamo kako Boga moliti, da li se čuvamo Mađara ili Mađarona. Idemo dalje s klubovima. Hvala gospodine potpredsjedniče, malobrojni kolegice i kolege zastupnici. Iako je ova tematika u javnosti izazivala veliku pozornost, u medijima još veću, evo svjedoci smo nekakvog smiraja rekao bih danas popodne u Hrvatskom saboru kada razmatramo izvješće o radu Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s privatizacijom INA-e, te svih ugovora i dodataka ugovora između Vlade Republike Hrvatske i strateškog partnera MOL Hungarian Oil, itd. Ja bih rekao temeljem ove rasprave koja je do sada vođena, a izgleda ovako konfliktno ipak da vrana vrani oči ne kopa. Naime izgubljena je neovisnost naftna i plinska Republike Hrvatske, netko je kako reče ovdje kolega Koračević uzeo novac za te stvari, za upravljačka prava, a nelogično je, dakle potpuno je nesuvislo netko tko nema većinski paket dionica a da ima, to valjda ja mislim da je raritet u svijetu da ima upravljačka prava. Ja nisam ekonomist ali znam i u svom domaćinstvu računati valjda tko je gazda i tko upravlja bilo domaćinstvom, bilo nečim drugim, jasno onaj tko ima većinski novčani ili bilo koji kakav drugi udio. Međutim eto kod nas može sve. U ovoj državi se može sve i onda je bilo tragikomično gledati gotovo bih rekao prijenos televizijski, ispitivanja nekakvog krunskog svjedoka zvanog Ivo Sanader, koji tako eto imajući saznanja rekao bih na rekao bih dominira i odgovorima i činjenicama nad pitanjima, sadržaju pitanja članova Istražnog povjerenstva. Bilo je žalosno gledati kako netko u Istražnom povjerenstvu gospodo ili neće ili ne zna postaviti prava pitanja, a ni odgovori nisu bili takvi kakvi jesu. Čitao sam jednu knjigu, još dok sam bio gimnazijalac, tamo kad je ubijen predsjednik Kennedy, zvala se "Anatomija jednog atentata". U toj knjizi se potanko opisuje dakle atentat na predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedya. Ta knjiga ima tisuću i 200 stranica, uspio sam je pročitati a da na kraju ništa nisam znao. Nije mi bilo jasno. koje su tamo, fotografija koje su tamo postojale. Čini mi se da i nakon ovog izvješća koje je sačinjeno ovdje malo bi se toga moglo znati. Jednostavno rekao bih da je INA ili prema INA-i čelnici koji su vodili ovu državu od 2000. godine pa i oni 2003., i ovi 2008. da je izvršeno jedno, rekao bih ovako slikovito, samoubojstvo iz zasjede. Dakle, Dakle, govorim ne bukvalno nego govorim u prenesenom značenju. Hvalili smo se ovdje da 40% nafte i plina imamo, "imamo" pod navodnike, mi iz vlastitih izvora. Jasno da postoje prije svega bušotine u Đeletovcima, u Srijemu. Dakle, postoje također plinske bušotine iz kojih se Hrvatska snabdijeva za 40%. Sve je to dakle bilo u vlasništvu INA-e, a danas sa jasnim upravljačkim pravima gospode iz MOL-a, odnosno ovom mađarskom firmom. Pomalo me to podsjeća na onu hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. godine, ali povijest je povijest i nećemo je dirati, to je bilo. Zato me uvijek ovako kada vidim naziv strateški partner onda me to podsjeća na to. Kako strateški kada strateški može biti svatko tko daje uvjete koji odgovaraju i INA-i, jasno i hrvatskoj državi koja je bila vlasnik i imala upravljačka prava nad INA-om. Gospodin Koračević reče da je INA izručena, dakle izručena i ovaj naftni dio i ovaj plinski dio. Ovdje se raspravlja danas o ovom izvješću, rekao bih rad povjerenstva je bio medijski popraćen na naslovnicima, na udarnim vijestima. Tresla se brda, a evo nakon svega što kaže narod rodit će se miš ili zapravo niš kako bi rekli zagorci. Ništa neće biti od svega. Spominje se ovdje i "Podravka", spominje se i Spice, spominje se i Marković izvjesni itd., spominju se i neke druge osobe pa rekao bih i, iako nije lijepo, i nekakve rodbinske povezanosti određenih čelnika u firmama koje sam maloprije narekao pa se čini da se krije tu mnogo toga više, osim novca, a u pozadini svega je ipak bila dobit i to kriminalna dobit onih koji su činili štetu u ovoj Hrvatskoj i ponašali se poput štetočina za ovud državu. Nema abolicije i objašnjavanja što je bilo 2003. godine. Bilo je tu svega i tada, a još više 2008. Teško je, teško je podijeliti i reći udio, gospodo iz 2003. je toliki, a ovaj drugi udio u ovome nesretnom poslu je toliki. Ja ne ulazim u to koliki su vam udjeli i SDP-a i HDZ-a. Ali, vjerujte mi ne navodim ovdje ni jednu brojku, ali građani znaju, građani dobro znaju tko je sve omastio brke i umočio dobro ne prste nego je ruku do i preko lakata. I ovdje mi trošimo uzalud vrijeme, a vrijeme je za nezavisni USKOK i nezavisni DORH da istraži kako valja i da uhiti vinovnike ovoga samoubojstva INA-e iz zasjede. Hvala vam lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu jer smo iscrpile prijave po klubovima. Prvi se javio uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite kolega Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Obično kad čovjek pročita bar jedan tekst ili bude na jednom sastanku ili obavi jedan razgovor ili više nešto spozna, nešto lijepo čuje, postane pametniji malo, postane malo mudriji, ima više informacija pa se lakše i snalazi. A eto, završi rad povjerenstva, toliko sastanaka, toliko sati, toliko minuta, a ja ništa ne spoznah, ništa ne naučih što nisam znao. Žalim svaku sekundu koju sam proveo u radu povjerenstva. Kad se spomene privatizacija INA-e ne pada mi na pamet nijedna lijepa misao koja je u svezi s privatizacijom. I to ne samo INA-e nego i mnogih drugih privatizacija. Iako jedan protagonist kaže iz tih vremena koji je iz istrošenog i iznošenog jednog odijela uskočio na listu stotinjak najbogatijih Hrvata, govori da je pretvorba i privatizacija majka spasiteljica Hrvatske, ja se s tim ne mogu nikada složiti jer proces pretvorbe i privatizacije je Hrvatsku deindustrijalizirao, otjerao mnoge u mirovinu prisilnu, a tisuće otjerao i na Zavod za zapošljavanje. Ne mogu smatrati ni spasiteljicom ni privatizaciju i prodaju Plive ni INA-e ni banaka, ni HT-a ni ostalih tvrtki. Taj proces najviše je utjecao na visinu ino duga RH. Taj proces je doveo do toga da se nekolicina besramno obogatila na račun Hrvatske i na račun Hrvata Hrvata i Hrvatica otimajući im kruh iz usta. I neka me nitko i ne pokušava uvjeriti u ispravnost tih odluka i da su one provedene u nacionalnom interesu pa ni INA. Počnimo po redu. Donijet je Zakon o privatizaciji, a Vlada se javno deklarirala svojim stavom da će prodati jedino u slučaju ako budu najmanje 3 ponude. Prodalo se 25%+1 dionica a bile su samo dvije ponude, to smo znali i prije rada Povjerenstva. Upravljačka prava nisu bila na prodaju, na prodaju su bila i Zakonom o privatizaciji samo dionice. Tumačenja da je logično da je netko dobio upravljačka prava ako je vlasnik 25%+1 dionicu su meni nelogična. Jer u isto vrijeme imamo slučaj gdje je Republika Hrvatska vlasnik 49,95% u jednom hotelskom trgovačkom društvu i nema utjecaja ama baš nikakva na upravljačka prava. Nema ni jednog člana, ni uprave ni nadzornog odbora ni direktora, a vlasnik je dvostruko više od ovih 25. Upravljačka prava su onolika koliko ima vlasničke strukture i ne pripadaju nikome upravljačka prava niti su ona previše data kao što neki ovdje govore, nisu previše, nije smjelo biti upravljačkih prava uopće. Ako netko kupi dionice, kupio je dionice, postao je vlasnik dionica i iz toga će dobivati dobit a na skupštini se odlučuje tko će biti nadzorni odbor i tko će biti u upravi. Prodala se INA a da nije nitko vršio procjenu vrijednosti INA-e, oslonilo se tu i tamo na nekakve konzultantska mišljenja, a zanemarila se tržišna vrijednost INA-e, zanemarila se dinamička vrijednost procjene. Ali se brinulo o tome da se konzultantske tvrtke angažiraju i bogato nagrađuju nizašto, a strateški partner je nazvan kupac jer to lijepo gordo zvuči, a zapravo nije strateški partner. I zamislite, od samog vremena kada su prikupljene ponude, nije prošlo ni 24 sata već je izabran najpovoljniji ponuđač. I dogovoreno je kako će funkcionirati nadzorni odbor, kako će financijski direktor biti MOL-ov, a to sve je dato nakon odabira konačnog ponuđača i ja razumijem politički stav da se brani privatizacija INA ali nikada neću razumjeti ponos na ono što se učinilo. Podržavam i borbu protiv korupcije, borbu protiv kriminala, ali zar nije čudno da nitko nikada nije odgovarao samo za jedan sektor u Hrvatskoj, za sektor bankarstva, za sektor sektor i INE toliko toga se događalo tamo svega i svačega, neracionalnog upravljanja, toliko gubitaka ostvareno, nitko nije odgovarao, tamo je primjer lošeg upravljanja, primjer zlouporabe položaja. Ispada da je samo kriminal u državnim tvrtkama, a nije tako. Primjerice u Americi 37% svih stečajeva i likvidacija privatnih poduzeća je posljedica pronevjera pljačke i kriminala, nije i u Hrvatskoj manje sigurno. Ali ispada da je privatni sektor imun na kriminal. Stoga toliko toga ima nejasno u prodaji prodaji INA-e kao i Plive kao i svih drugih povezanih, slično osmišljenih privatizacija, ali kada se to spomene negdje u javnosti onda to mora biti zabranjeno ili ... Tako je izbačeno iz jedne emisije nedavno kako su dvije banke upropastile NAMU i odvele je u stečaj, kada se napravilo to takav prilog u emisiji onda je taj prilog izbačen i ne može se čuti ni vidjeti. Ja ću naravno ... zaključke koje je Povjerenstvo izglasalo ali se sjetih vjerojatno kada je Shakespeare pisao Hamleta možda mu je na um padala pretvorba i privatizacija u Hrvatskoj, kada je napisao "Pred ljudske oči izići će podla djela bez obzira što ih krije zemlja cijela". Hvala lijepa. Hvala. Imamo četiri replike. Najprije kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Marić rekli ste u raspravi da se kupuju dionice, a da se ne kupuju prava. E sada, da je to istina netko bi teoretski mogao kupiti 75% kompanije a da se prema tome ne podrazumijeva da ima pravo upravljati kompanijom, pa normalno je da kada kupuješ kontrolni paket da dobivaš neka prava, jer inače drugim riječima ne bi imalo nikakvog smisla da kupuješ kontrolni paket kompanija i moraš imati pravo na upravljanje tim dionicama. A što se tiče drugog dijela, da se u 25% da se u 25% i da se najbolji ponuditelj izabrao u 24 sata, pa posljedica je to transparentnosti natječaja, svi su znali svi su znali pravila, svima je bilo jasno kakva će upravljačka prava dobiti onaj koji kupi, i na kraju je trebalo odabrati tko je podnio ponudu sa većom cijenom. sa većom cijenom. Jedna kompanija je podnijela sa 505 milijuna, druga sa 400 i tu zbilja ne treba po meni razmišljati niti pet minuta, a ne 24 sata. Jer 505 je više od 400. kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras nisam siguran da dobro poznajete Zakon o trgovačkim društvima, bar iz onoga što ste sada kazali. Jer sa dionicama se doista ne kupuju upravljačka prava, ona se ostvaruju na skupštini društva, i pojavljuje se dioničar na skupštini društva sa svojim dionicama, a zna se Zakon o trgovačkim pravima tko donosi odluke na skupštini i koliko utječe na odluke. i koliko utječe na odluke. Prema tome, ako je netko kupio kao što vi kažete 75% dionica, onda on ne može ne imati upravljačka prava jer on sa 75% donosi skoro sve odluke na skupštini osim izmjene statuta i zato mu treba još jedna dionica više od 75%. Što se tiče vaših 505 milijuna i kako je to dobra ponuda bila. Koliko je dobra? Pa mi kada smo i Splitsku banku prodavali za 50 milijuna maraka govorilo se kako je to sjajna ponuda, nije prošlo ni mjesec dana novi vlasnik prodao za milijardu maraka. Pa jedino možemo znati je li to dobra prodaja neka sada MOL objavi prodaju svojih dionica, i tržišnih uvjeta i pozicije u upravljanju pa ćemo vidjeti koliko bi dobio. Ja tvrdim da bi dobio najmanje 2 milijarde dolara. Hvala lijepa.

je jasno objasnio činjenicu da MOL nije smio dobiti nikakva upravljačka prava kada je kupovao dionice 255 + jednu dionicu što upućuje na to da je vjerojatno MOL platio upravljačka prava ali kome je platio to ne znam. Jako dobro ste objasnili, jer upravljačka prava i nisu bila predmet prodaje. Saznali smo iz izvješća povjerenstva da povjerenstvo nije moglo dobiti tekst natječaja, čak ni tekst natječaja. Postavlja se pitanje zašto? Kako je moguće od INA-e se tražilo pa je navodno pa je navodno netko od onih koji su govorili rekao da to postoji na stranicama Financial times. Dakle, nije se dobio ni tekst natječaja. Dalje, nije se dobio ugovor između INA-e i MOL-a koji je postojao, i koji postoji ugovor između INA-e i MOL-a. možda iz tog ugovora možemo saznati tko je stvarni vlasnik 28 off shor tvrtki INA-nih u inozemstvu preko koje se vjerojatno slijeva ogroman novac u tih 28 tvrtki temeljem koncesija koje su također prodane. Ja se ne slažem da bi Mađari dobili najmanje 2 milijarde eura za njihov udio u INA-i. Smatram da bi to bilo barem 10 puta više. Jer kada bi se vrijednost koncesije u inozemstvu, vrijednost koncesije u Egiptu, vrijednost koncesija u Hrvatskoj koje su prodane zajedno sa INA-om kada bi se one prodale ja sam siguran da bi vrijednost INA-e bi prešla 30 milijardi eura. Ukupna vrijednost tih naftnih i plinskih polja. Dakle, sve ono što je prodano zajedno sa INA-om. Nadalje, dakle branitelji su sami prodali, nismo ih mi prodali nego Fond branitelja je sam prodao tih 7%. To pitajte branitelje. Oni su procijenili da je u tom trenutku prodaja dobra. Prema tome, sama činjenica da je ovdje ostalo nejasno

Treba dobiti tekst natječaja i treba razjasniti zašto nije po tržišnoj vrijednosti prodavana INA. Je li bilo procjene tržišne vrijednosti? Prema nekim spoznajama izgleda da je bilo 2003. procjene

ali nikako do nje da se vidi koliko je ona veća od onoga za koliku je cijenu prodana. Ali nije samo da mi nismo dobili tekst natječaja, nismo mi dobili ni kopije ugovora za konzultantske tvrtke da vidimo što je njihova bila zadaća i po kojoj cijeni su to odradili. Nesporno je kao što ste rekli upravljačka prava nisu nuđena, ona su ugovarana sa odabranim kupcem. OMV nije imao takvu ponudu i da je imao cijena bi bila veća. A ja samo mogu reći da je prodajom INA-e da su dokinute mnoge hrvatske mogućnosti spram hrvatske budućnosti. Hvala lijepo. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženom kolegi Mariću bi replicirao u onom dijelu njegove rasprave s kojom je spominjao procijenjenu vrijednost kapitala ili početnog kapitala INA-e prije potpisivanja samog ugovora, dakle prije samog natječajnog postupka i zaključivanja ugovora o privatizaciji. Naime, iz dokumenata samog povjerenstva koje sam ja iščitao nedvojbeno proizlazi da nije napravljena prava ili po UZUS-ima kako se to rada procjena vrijednosti temeljnog kapitala. To točno doslovno stoji i da se nisu poštivali niti osnovni kriteriji u poslovanju. I kada se vrši procjena trgovačkog društva dakle onog koje ili prodajemo ili privatiziramo. Pa u tom kontekstu me silno interesira pa onda kojim metodama je izvršena ta procjena, ako nisu po pravilima struke izvršena sama procjena i kako se moglo uopće krenuti krenuti u sam proces ako ti osnovni parametri, ulazni parametri nisu odgovarali onome što je tada trebalo napraviti u smislu prave valjane procjene temeljnog kapitala Hvala. Odgovor na repliku, kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Tomljenović glavna polazna osnova za procjenu bila je knjigovodstvena vrijednost. Pa ne postoji tvrtka u Hrvatskoj kojoj knjigovodstvena vrijednost odgovara tržišnoj vrijednosti. Pa znamo kako se proces pretvorbe se radio, da je knjigovodstvena vrijednost u startu manja nekoliko puta od tržišne vrijednosti. 10 puta manja samo od vrijednosti nekretnina koje su unijete u temeljni kapital te tvrtke. I nesporno je da je potpuno nestručno napravljena analiza vrijednosti INA-e prije prodaje. I niti je napravljena tržišna vrijednost niti dinamička procjena vrijednosti. Pa osobno vjerujem, a ni vi ne biste prodali ni polovni automobil da ne izvršite procjenu, a kamoli strateški najvredniju tvrtku u Hrvatskoj koja je preostala. Hvala lijepo.

Hvala potpredsjedniče. Nisam imala namjeru se javiti u toku rasprave ali ovdje su neka pitanja pokrenuta u replikama, ali i od člana Naime, mi smo tražili dokumentaciju što se tiče privatizacije od Vlade Republike Hrvatske. Vlada je vodila postupak privatizacije i ona je morala dostaviti svu dokumentaciju. Na ponovljeni zahtjev za dostavljanje određene dokumentacije koja je po prvom popisu dokumentacije nije dostavljena Vlada nam je dala odgovor da ne posjeduje takvu dokumentaciju. Od natječaja do ne znam još nekakvih tamo bilo je nabrojano nekoliko dokumenata da ona ne posjeduje takvu dokumentaciju. Malo je čudno da Vlada nije pronašla dokumentaciju koja je bila arhivirana u Ministarstvu gospodarstva koje je vodilo te poslove. Ali moram reći sada jedno osobno mišljenje, što znači knjigovodstvena a što znači tržišna vrijednost. Dioničko društvo koje temeljni kapital dijeli na dionice dakle utvrđeno je 9 milijardi kuna, po 900 kuna jedna dionica. Dakle, to je vrijednost s kojom se ide na burzu. 2000. godine INA nije kotirala na burzi. Dakle nekakve tržišne vrijednosti koja bi se potvrdila na burzi nije bilo. I moglo se, vrijednost je bila ona koju je netko htio platiti u tom trenutku. Hvala. Kolega Salapić, izvolite sada vi. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, potpredsjedniče. Evo ja bih večeras, 6 mjeseci nakon našeg zajedničkog rada dao i svoj doprinos ovoj raspravi u izvješću našeg povjerenstva, a vezano za privatizaciju INA-e. Prije svega, ja bih se zahvalio predsjednici na našoj suradnji. Šest mjeseci bio sam tajnik toga povjerenstva. A ono što bih rekao, reći ću pomalo i svoje osobno mišljenje o radu u svemu tome. Bilo je puno, šest mjeseci političkog rada je nešto što je puno, puno se pisalo u medijima i smatram da smo napravili jedan veliki politički i demokratski iskorak u Republici Hrvatskoj jer su na našem povjerenstvu, kada su u pitanju INA i prodaja INA-e svjedočili i bivši ministri i bivši premijer ove države i čelni čelni ljudi koji su sudjelovali u postupku privatizacije jednog od najvećih hrvatskih poduzeća. Ja bih svoje osobno mišljenje počeo sa konstatacijom da smatram da je sama namjera osnivanja ovog povjerenstva prije svega bilo politikantstvo. Prijedlog za osnivanje povjerenstva došao je u vrijeme kada su se Republici Hrvatskoj na inicijativu Državnog odvjetništva, a sukladno našoj strategiji borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala pokrenuli određeni pravni pravni slučajevi, određeni istražni postupci, istražne radnje jer Državno odvjetništvo smatra da je povrijeđen interes Republike Hrvatske. Smatram da se u tome trenutku iz ove sabornice, prije svega iz dijela SDP-a pokušalo nanijeti jedan politički udar Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Vladi Hrvatske demokratske zajednice, predsjednici Vlade Republike Hrvatske, a svima nama ovdje u Hrvatskom saboru. Zato imam činjenice i argumente, kao što je gospodin Maras rekao da smo mi bez činjenica i argumenata ušli u to povjerenstvo pa da smo tamo statirali i nastupali 6 mjeseci bezveze da bi nas na kraju netko proglasio lopovima po principu jedan lopov, svi lopovi. Mislim da to u ovoj državi tako se nitko ne može odnositi prema nikome, a posebno ne prema nama koji smo časno ušli u povjerenstvo, prema našoj stranci koja je prihvatila vaš prijedlog, koja je prihvatila osnivanje istražnog povjerenstva i koja je čak proširila naš zadatak na 2003. godinu. Vidite, mi smo se spotakli na prvoj stepenici, spotakli smo se na 2003. godini jer ste vi smatrali da je postupak privatizacije koji ste vi pokrenuli i ugovori koje ste vi potpisali sve u skladu s zakonima Republike Hrvatske. 25%+1 dionica, sve u skladu sa uvriježenim pravilima pravnog i političkog ponašanja, a sve ono što je Vlada Hrvatske demokratske zajednice radila poslije toga to je sve kriminal i to je nešto što treba osuditi javno i to je nešto zbog čega HDZ treba otići sa vlasti. E pa vidite, to je bila jedna velika greška. Mi smo činjenicama i argumentima, gospođa Lovrin je u ime kluba govorila, dokazali i pokazali javnosti da ste 2003. godine protivno Zakonu o trgovačkim društvima MOL-u dali više zadržanih prava nego što je i gospodin Marić kaže niste trebali ništa, ja sam rekao da ste dali previše nego što je to bilo propisano pozitivno pravnim propisima naše zemlje. Smatram da ste time nanijeli štetu ne samo INA-i nego Republici Hrvatskoj. Mi se ne bojimo istine. Ono što ste napisali na kraju zaključka da se zadužuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da u roku od 90 dana da izvješće Hrvatskom saboru, dakle Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je na zahtjev glavnog državnog odvjetnika dobilo sve materijale našeg povjerenstva. To smo mi svi članovi povjerenstva to znali, na to smo pristali. A da ste vi smatrali da je u slijedu i da je u pitanju kriminal vi biste to prijavili državnom odvjetništvu, a ne bismo mi ovdje kao istražno povjerenstvo raspravljali o nečemu što ja smatram da je politikantstvo. Imam jedan konkretan primjer. Kada smo tražili da mediji izađu iz dvorane, kada smo razgovarali o plinskom biznisu, kada smo trebali razgovarati o nečemu što je bilo tajna, kasnije smo oznaku tajnosti skinuli, Vlada je oznaku tajnosti skinula ne nas to što Vlada Republike Hrvatske se nečeg bojala nego MOL nije dozvolio da se sa tog dijela ugovora skine oznaka tajnosti i taj smo dio čuli. Ta sjednica je trajala 30 minuta sve skupa i vrlo se brzo to razgovaralo. Vi ste imali svoje argumente, mi smo imali svoje, ali sve skupa, cijela priča o kriminalu, o nečemu što je silno oštetilo Republiku Hrvatsku trajalo je 30 minuta. A kada su bile kamere i mediji to je trajalo satima, satima i satima. Kada smo razgovarali o svjedocima, kada smo mi prihvatili da Ivo Sanader svjedoči, gospodin Polančec svjedoči, gospodin Šuker da svjedoči vi ste se složili. To smo se dogovorili jednoglasno. A nakon završetka svjedočenja kada pojedini svjedoci nisu rekli ili su rekli više nego što su vama trebali reći ili nama ili su rekli dovoljno ili premalo, o tome će odlučivati i hrvatska javnost i nadležne institucije. Vi ste tražili da onda svjedoči i predsjednica Vlade, ne zato što vas zanima što predsjednica Vlade ima reći po tom pitanju jer ste znali da ona je svoj posao i svoju ulogu predsjednice Vlade časno preuzela i da ona ne štiti kriminal, da se ona do kraja sa svojom Vladom i našim ministrima javno rekla što misli o organiziranom kriminalu i korupciji u Hrvatskoj. Ne bojimo se ničega i mi smo bili spremni kao HDZ-ovi zastupnici ispitivati i bivšeg predsjednika stranke i bivšeg premijera bez zadrške, bez obzira što su neki rekli nama da mi tamo se baš nismo ponašali sukladno. Mi smo se ponašali sukladno onome što smo kao i članovi povjerenstva, a i zastupnici u Hrvatskom saboru trebali pitati i trebali saznati. Onako kako ste se vi ponašali poslije toga da bi trebala sjesti za svjedoka gospođa predsjednica Vlade, to nije ništa drugo nego namjera izazivanja prijevremenih izbora, namjena izazivanja kaosa u Republici Hrvatskoj i namjena izazivanja povezivanja slučajeva Podravke, Polančeca, ne znam koji slučaj sve nisu otvorili samo da dokažete tu vašu priču da je naša Vlada kriminalna organizacija koja ide kontra interesa građana Republike Hrvatske i svih onih koji su nas izabrali u ovaj Visoki dom. Vidite, i tu ste pogriješili. Sve ono što ste htjeli postići politikantstvom u odboru za INA-u niste uspjeli. Niste uspjeli jer naša javnost ne treba biti slijepa pored zdravih očiju. Ništa mi nismo pogriješili, mi smo pristali na ono što ste vi tražili. Da smo se bojali mi bi to spriječili, da smo mislili da štitimo kriminal, da štitimo nekoga tko je nešto nečasno učinio ili prekršio naše zakone mi na to ne bismo pristali. Vi ste nas proglasili lopovima prije nego što smo tamo sjeli. Vi ste se prema nama ponašali kao da mi ne štitimo interese naših građana nego štitimo jednu malu organizaciju i da smatramo da sve ono što mi radimo nije pošteno i nije dobro. Mi se ne bojimo ničega. Ako smo pošteno i časno radili svoj posao, ako su nas građani izabrali na ovu stranu sabornice mi se ne bojimo istine. Zato smo i nas petero članova povjerenstva dali svoje izdvojeno mišljenje i ne dozvoljavamo da bilo koga unaprijed proglašavate krivim, da bilo koga osuđujete zbog nekih političkih odluka koje je Vlada donosila, a mi smatramo da smo imali činjenice i argumente da kažemo da, pogriješili ste 2003., ponuda MOL-a je bila 100 milijuna dolara veća od ponude drugog partnera. Zašto je treći ponuditelj odustao, mi smo smatrali da ste možda pogodovali, vaša Vlada te godine, MOL-u, možda je MOL imao neku povlaštenu informaciju koju tada mi nismo znali. To je naša činjenica makar vi smatrate da ona nije točna. Zašto da mi prihvatimo nešto što ste vi rekli da ne valja i što vi kažete da nije dobro i što vi mislite da smo mi organizirana jedna grupica, grupa, Vlada, koja je išla prevarit naše građane. E tu ste u krivu. Mi smo pokazali odlučnost, hrabrost, demokratski iskorak, da smo bili pristali i svjesni onoga što nas čeka u INA-i, nismo se bojali ničega. Ne bojimo se ni istine. Mi se samo bojimo onoga što su laži, klevete i nešto što se nečasno nanosi našoj Vladi, našoj premijerki, nama svima ovdje. Mi smo svoj posao odradili. Ali smo utvrdili da ste vi pogriješili na početku, da ste krivi temelj postavili za najveću hrvatsku kompaniju koju ste prodali, a to je INA. Da li smo je trebali prodati ili ne o tome će reći ekonomski stručnjaci i pravni, ali i hrvatska javnost. A to da je naša Vlada nanijela štetu Republici Hrvatskoj, da su naši ministri, naša premijerka kriminalna skupina. E to nećemo nikom dozvoliti pa ni vama, bez obzira što vi sad meni rekli poslije u replici ili ispravcima netočnoga navoda. Ja svojim građanima i svima nama poručujem. Naša Vlada časno i svjesno će uvesti Republiku Hrvatsku u Europsku uniju, do kraja istrijebiti kriminal i mafiju u ovoj zemlji, izvući našu zemlju iz gospodarske krize i to je naš interes. A da ste imali hrabrosti glasali bi za državni proračun i dali bi nam dovoljno vremena da Hrvatsku uvedemo u Europsku uniju, a onda vi čekajte ili ne čekajte neku svoju priliku, a nama dozvolite da časno i pošteno odradimo svoj posao. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Imamo prijavljenih pet replika. Najprije potpredsjednica Antunović. Izvolite potpredsjednice. Kolega Salapiću, vi ste mene jako iznenadili svojom raspravom. Naime, postoji Zakon o Istražnom povjerenstvu i zna se šta je zadaća Istražnog povjerenstva. ja sam kao zastupnica u ovom Saboru koja nisam bila članica tog Istražnog povjerenstva strpljivo čekala da vi svi s lijeve i desne, članovi tog Istražnog povjerenstva odradite svoj posao i utvrdite činjenice. Naravno da sam pažljivo mogla pratiti i ono što su radili moji kolege članovi tog Povjerenstva i znam da su se trudili upravo raditi po onome što i je bila zadaća u Istražnom povjerenstvu, a to je utvrditi činjenice. Ali vi ste sad jasno demonstrirali, čak jasno i posvjedočili o tome da ste vi u čitavoj toj priči prepoznali jedino politikantsku priliku da se optužiti protivnika, političkog protivnika. Ali vjerujte s ove strane nije bilo te nakane, a vidim da je sa vaše strane bilo. Ali ne samo iz vaše rasprave, nego još više iz rasprave koja je prethodila ovoj vašoj, koju sam odslušala vrlo mirno i mirne savjesti što je najveće najveće dostignuće, a koja je potpuno neutemeljena sa dubioznim rečenicama govorila o jedinoj transparentnoj velikoj privatizaciji, djelomičnoj privatizaciji koja je provedena u ovoj zemlji u ovih 20 godina a to je upravo prvi krug privatizacije INA-e. Trebalo vam je skoro 10 godina da to stavite na svoj dnevni red i politički obračun, a mogli ste to učiniti odmah kada je to napravljeno. Naravno da niste mogli jer je sve bilo javno, jer je sve bilo transparentno, jer je postignuta najbolja moguća cijena i više od toga. A sad ste očito ubacili to u igru upravo zbog politikanskih interesa i pokušaja bacanja tame na eventualne svoje loše poteze. Odgovor na repliku kolega Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Pa da je sve bilo tako transparentno, javno za vrijeme vaše Vlade kao što vi kažete uvažena kolegice Antunović ne biste vi izgubili izbore 2003. godine. Vi ste zbog te transparentnosti, javnosti i poštenja izgubili izbore. Ima tu još slučajeva. Imamo mi Plivu, imamo mi tržnice, imamo mi grad Zagreb. Pa vi ste u Zagrebu 20 godina na vlasti? Pa šta ste napravili u Zagrebu? Zagreb je opljačkan do kraja. Vi kažete da smo se mi bojali. Pa što vi niste predložili na početku onda da 2003. godina uđe u Istražno povjerenstvo. To vas ne zanima jer ste tu pogriješili. Da ste htjeli da budete pošteni do kraja trebali ste staviti 2003. godinu. Mi smo pristali. Ja sam rekao svoje mišljenje. Ja sam govorio iskreno i pošteno. Politikanstvo i ništa drugo, a istinu će utvrditi netko drugi. Ako je tu prekršen zakon mi smo tu donijeli zakone u ovom Saboru tko je dužan poduzeti određene korake toga se ne bojimo, a istina možda ponekad boli više od onoga što mi danas možemo jedni drugima reći. Ja sam točno znao što sam rekao i nisam ja ništa nikoga iznenadio. Samo sam rekao da nas zanima istina, istina i samo istina pa i u ovom slučaju INA-e, a da je tako po vama bilo vi ne biste izgubili izbore, ne biste 17 godina sjedili u oporbi. Kolega Salapić, rekli ste da ste kroz rad u Istražnom povjerenstvu dokazali da i prokazali netransparentnost u onom prvom dijelu privatizacije INA-e zaključno sa 2003. godinom. E sad moje jedno pitanje koje nije politikansko. Nek' je na bazi fakta, na bazi činjenice. Ja znam da mi vi na to odgovor ne možete dati jer vas u to vrijeme nije bilo u Saboru. Možda ste bili član stranke, ali nije vas bilo u Saboru 2003. godine. Ali je moje pitanje zašto i zbog čega članovi Hrvatske demokratske zajednice nisu sudjelovali u raspravi 18.7.2003. godine kada je tadašnja Vlada Hrvatskom saboru podnijela izvješće o provedenom postupku privatizacije INA-e pa ma kakav bio netransparentan, transparentan, ovakav, onakav, ali on je provediv. Da je bio transparentan te dokaze imamo samo ako ih želimo čitati. Jer činjenica da smo čuli razno razne matematike i procjene i metode procjene, ulaznim parametrima, to je ta naknadna pamet koja pokušava zamagliti jednu suštinsku stvar, a to je ono što se desilo kasnije pa smo i vi i ja imali priliku čuti i matematiku tipa 25% plus jedan je 26. tome, sadržajno mi se vrlo dobro razumijemo, jako dobro se razumijemo. Ali moje ključno pitanje sad vama zašto Hrvatska demokratska zajednica nije iskoristila priliku da u Saboru, u Parlamentu što je osnovni i temeljni zadatak i premijerka uvijek proziva da mi saborski zastupnici moramo raditi svoj posao. Pa zašto niste odradili svoj posao i tu netransparentnost prokazali 2003. godine. Zašto? Zbog čega? Hvala. Odgovor na repliku, kolega Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Kolega Koračević, sami ste rekli ja tada nisam bio zastupnik Hrvatskog sabora ali nisam bitan ja. Vi meni odgovorite na jedno pitanje. Jeste vi trebali čekati 2010. godinu da kažete da je počinjen kriminal u Hrvatskoj 2005. godine. Jeste trebali čekati da ode Ivo Sanader pa da kažete da je INA krivo prodana da je u INA-i počinjen kriminal. Jeste trebali čekati da dođe do određenih promjena u Hrvatskoj pa da pokušate naštetiti na taj način Vladi Hrvatske demokratske zajednice, imali ste i vi brat bratu dobrih 7 godina da neke stvari promijenite, pa niste. Imala je vaša zajednička Vlada priliku da učini revoluciju u Hrvatskoj kad je HDZ poslije Tuđmanove smrti izgubio izbore, pa što ste napravili? Jedva ste tri godine izdržali na vlasti, izgubili ste izbore, a da je, ponovit ću jedan u cilju svojih teza gospodine Koračević da je po istini poštenju onda bismo mi sjedili 20 godina u oporbi, a vi bili na 20 godina na vlasti. Prema tome to je dovoljni komentar za ovo Gospodo, vratimo se temi jer očito da. Kažu da je 6 mjeseci povjerenstvo radilo, ali vidim da ovo kako sad članovi povjerenstva su ovdje vrlo aktivni, **Maras, Gordan (SDP)** Prvo da kažem da mi u Zagrebu nismo 20 godina, nego 10 godina na vlasti, a bili bi 15 da je Tuđman htio potvrditi gradonačelnika kada smo dobili '95. izbore, ali nije. S druge strane to što sad kažete da SDP želi pokazati premijerku i ministre kriminalnom organizacijom, pa vjerojatno biste isto tako sada kao što sada govorite govorili prije dvije godine da sam to govorio za Sanadera, a vidite Sanadera sad. Ne vidite ga ovdje, ali vidite ga u kontekstu kojih se priča kreće. Ali tada biste isto tako gorljivo kao što sada branite premijerku Kosor branili Sanadera, i ne samo vi, nego i gospođa Lovrin i svi ovi koji su sudjelovali u radu Istražnog povjerenstva, a i u vašem klubu. Znači toliko o tome koliko ste uvjerljivi, odnosno koliko je u vašim riječima onoga iskrenoga, i šta zbilja mislite ili ono šta govorite šta vam je potrebno. A s druge strane rekli ste da će birači na kraju krajeva verificirati tko je u pravu. Pa birači su verificirali, u ova 2 mjeseca HDZ je izgubio 10% rejtinga, a niste izgubili, niste to izgubili zato šta ste im bili uvjerljivi oko svih ovih afera. Vjerojatno su vas zbog toga nagradili. Tako da nemojte gospodine Salapiću miješati kruške i jabuke, nego priznajte ono šta su činjenice, a činjenice su na stolu. I još jednom da vas podučim, nisu prodavana upravljačka prava, ali se partneri nakon šta se kupe određeni udjeli u firmi dogovaraju tko će imati kakva upravljačka prava, a svi koji su sudjelovali na natječaju su znali kakva ih upravljačka prava očekuju. Ako ste smatrali da su dobili previše, imali ste 7 godina da to korigirate, a ne da ih 2008. godine još i nagradite pa im date cijelu kompaniju u njihove ruke. Hvala lijepo. Josip (HDZ)** Gospodine Maras, prije svega vi biste trebali sami sa sobom dogovoriti. Ja zahvaljujem na poduci, ali nije potrebno. Jedan samo mali detalj. Ocjenu stanja iz svega ovoga što vi govorite reći će naši birači. Izbori su prilika dobijete ocjenu prolaz ili ne prolaz, a po mjesnim izborima za gradske četvrti i mjesne odbore vidim da ste ključne gradove izgubili. Prema tome da je takva situacija kakvu vi govorite, ne bi HDZ dobio izbore i u Dubrovniku, i u Šibeniku, i u Zadru. A zaboravili ste jednu ključnu stvar. Na povjerenstvu za INA-u vi ste taj koji je htio biti predsjednik povjerenstva, i vi ste taj koji je inicijator cijele ove priče. Kad sam govorio o politikantstvu, govorio sam o vama. Ja sam se gospođi Zgrebec zahvalio na korektnom i jednom stručnom vođenju povjerenstva, a politikanstvo, poziv premijerki Kosor da dođe u Sabor to sam rekao vama, ne ostalim članovima povjerenstva, jer vi ste taj koji je htio silno sjesti na mjesto predsjednika Istražnog povjerenstva, i vi ste taj koji je htio silno dokazati da je naša Vlada kriminalna organizacija. A da je tako, da je tako vaša stranka mislila da treba vi biste bili predsjednik, a niste.

htjeli smo dvije stvari. Prvo pokazati da je posao bio loš. Govorim politički loš, ne govorim o ovom kaznenom, pravosudnom, itd. To će se utvrditi, to nije posao Sabora. I to je pokazalo svjedočenje ministra Šukera, jer da je bio dobar, on bi to pohvalio, ne bi se ograđivao, da je bio dobar posao. Prema tome to smo pokazali. A onda smo htjeli pokazati da su za taj loš posao svi znali, a to je potvrdio u svom svjedočenju bivši premijer Sanader koji je rekao da su svi znali, rekao je ono šta cijela nacija već cijelo vrijeme od kad je postao premijer zna, to je da mu je gospođa Kosor bila prva zamjenika, najvjernija suradnica, i da je on poslao nju da pomiri Šukera i Polančeca koji nisu maltene ništa znali. I I treća stvar, ovo je dakle cilj povjerenstva utvrditi istinu, i ovo je jedna politička utakmica koja ima jedan totalni paradoks u sljedećem. Jedna stranka koja je 2003. bila članica vladajuće koalicije glasat će protiv da je ona privatizacija 2003. bila loša, a 2007. kad je bila opozicija i bila je protiv ovakve privatizacije, u povjerenstvu je glasala da je ta privatizacija bila dobra. To vam samo, radi se o HSS-u da ja sad, da se zna o čemu pričam, prema tome to vam je najbolji pokazatelj da je to jedna politička utakmica. I slažem se sa svima onima koji kažu da biste na isti način branili prije godinu dana gospodina Sanadera. Ali ja moram reći da da je vaš način ispitivanja premijera Sanadera i vaše saborsko djelovanje nakon tog povjerenstva vrlo zapaženo i dobro, i da imate sve predispozicije da u sljedećem mandatu budete jedan od mladih vođa opozicije. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, kolega Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Nisam ja naručio ovaj EPP zadnji, to nije potrebno. O tome će reći naši birači, i oni koji su me izabrali u Hrvatski sabor. Vrlo je važno kolega Bauk vama reći da i vi sami možda ponekad se pogubite u onom što kažete, pa evo na svjedočenju povjerenstva za INA-u potpredsjednik Vlade Linić je rekao da je gospodarska situacija tada u Hrvatskoj bila dobra, snažna, financije stabilne. Drugi svjedok gosopdin Jurčić je rekao da je INA prodana zbog teške gospodarske situacije i loših financijskih prilika u Hrvatskoj. Dakle i tu nešto ne štima. Tako da ne ispadne da ono što vi kažete i ono što danas ja govorim ispred HDZ-ovih zastupnika nije točno. Ja sam govorio istinu. A vaš komentar oko premijera Sanadera, i naše ispitivanje premijera Sanadera, imali ste priliku čuti, pročitati i vidjeti. Prema tome, da smo se bojali ne bi ga ni pozvali, a o tome koga biste vi podržavali da ja vas pitam siguran sam da ne biste podržali vašeg predsjednika Milanovića jer vas on

Kolega Markovinović vi ste se javili. Izvolite za repliku. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Dobro, nećemo o tome, ali ankete su uvijek njihove, a pobjeda naša, ali dobro to smo navikli. Naime, evo kolega Salapić dali ste jednu izvanredno dobru analizu zbog čeg je povjerenstvo osnovano, dakle čisto politikantstvo, što se događalo, a mislim da je cijelo povjerenstvo nastalo samo zbog toga jer smo se mi počeli sve češće vraćati u godine između 2000. i 2003. kad je slavna koalicija bila na vlasti gdje smo otkrivali da je bilo izuzetno puno nebuloznih i kriminalnih odluka. Nije to samo DAIMLER, to je nabava nagibnih vlakova, svega, da ne nabrajam. Puno toga. Dakle, puno, puno tog je bilo unutra. E sad, kad smo počeli nabijati na nos još onaj veliki proračunski minus koji su krpali isključivo sa INA-om i prodaja upravljačkih prava, prodaja bez naknade upravljačkih prava, e onda ajde idemo povjerenstvo pa ćemo malo o plinu pa ovom, onom. Da su htjeli o stručnom razgovarati o plinu pozvali bi prof.dr. Miljenka Šunjića, da su htjeli razgovarati o INA-I pozvali bi Vesnu Balenović jel' koja bi im rekla istinu, da su uništavali INA-u, uništavali su je jer su uništili INA TRANSPORTE i podijelili transport INA-in podobnim partnerima. Da se podobnim partnerima pogodovalo cijelo vrijeme, to je točno. A upravljačka prava lako je dokazati. Ako je bilo 7 članova uprave, 2 Mađara, 5 naših, a sve odluke donesene sa 6 ljudi, što je drugo nego prodaja upravljačkih prava? I sad se pitamo, a jesmo što dobili mi? Ne. Oni možda znadu tko je što dobio. Odgovor kolega Salapić. da nismo postupili kako smo pametno i mudro iz kluba HDZ-a odlučili da ćemo pristati na ovo povjerenstvo jer se nismo bojali istine i na kraju kada nije propala ta priča oko izazivanja nereda, prijevremenih izbora, lijepljenja INA-e sa ostalim slučajevima koje vodi Državno odvjetništvo vi ste povukli ručnu, ali mi smo ostali do kraja. I meni je žao što se nismo uspjeli dogovoriti o zajedničkim zaključcima jer ste sami znali da na prvoj točci ćete pasti na tome ispitu. I danas, mi ovdje uzdignute glave možemo govoriti o onome što smo radili, a vi možda za koje vrijeme koje je pred nama, kad budu neka druga pitanja se postavili, a gospodin Markovinović je rekao DAIMLER i slično, ja se nadam da će tu pravda doći do kraja i da će sve ono što je otvoreno i sve ono što treba biti završeno biti do kraja dokazano i da će se, ne prejudicirajući pravne odluke i pitanja pravosuđa, ali netko u ovoj zemlji treba znati tko je maca, a tko je miš. Ja se nadam da ćete na izborima sljedeće godine kad naša zemlja postane punopravna članica EU, da ćete shvatiti da ste cijelo vrijeme sve ove 4 godine bili u jednoj debeloj zabludi da je sva šteta koju ste htjeli nanijeti našoj predsjednici Vlade gospođi Kosor,

laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa u dosadašnjoj raspravi o ovoj temi mahom su sudjelovali članovi Istražnog povjerenstva. Čekam da se uzburkani duhovi lijevo od mene smire. Imam osjećaj kao da je povjerenstvo nastavilo svoj rad u proširenom sastavu i da nisu imali dovoljno vremena da dokažu svaki svoju namjeru. Ali, čitajući i slušajući ovu raspravu konstatiram nekoliko bitnih činjenica. Dakle, u cijelom procesu ništa nije ukradeno, sve je bilo pošteno, dobro u korist RH i građana Hrvatske. Rafinerije u Hrvatskoj su modernizirane, otkriveno je veliki broj novih bušotina nafte i plina, pozitivnih, zaštita okoliša u rafinerijama je na maksimumu i time smo postigli potpuno energetsku neovisnost u opskrbi plinom i naftom. Kakva je rasprava dosad bila? Ja polazim od toga da je Istražno povjerenstvo imalo ovlasti umjesto krađa i lopovluka utvrditi i da li su svi poslovi u ovom procesu i u tom poslu bili zaštićeni interesi i imovina RH, a a ona može biti ugrožena i nesposobnošću i neznanjem, a ne nužno kriminalom. A da je u potpisu dokumenata koje će povjerenstvo analizirati između ostalog i glavni ugovor kao i prvi dodatak o plinskom poslovanju. Pa zbog toga, a pozivajući se na te odredbe iz odluke pitam kako to da u izvještaju i u raspravi, a očito takvih pitanja na Istražnom povjerenstvu nije bilo pa nije bilo ni odgovora, zašto je Vlada Republike Hrvatske potpisala prvi dodatak glavnom plinskom ugovoru u kojem omogućava, izražava spremnost prodaje polovice hrvatskog udjela u vlasništvu bloka HAYAN? Blok HAYAN nije u Zapruđu niti u Zaprešiću nego u Siriji. U tom bloku HAYAN aktivne su

Prema službenim objavljenim podacima dobit HAYANA je 200 milijuna dolara. 200 milijuna dolara! Tko je izradio, naručio i izradio i gdje je prezentirana studija opravdanosti da Hrvatska proda polovicu svog udjela u HAJANU? I kada se to i gdje desilo? Da li je prodaja polovice HAYANA u skladu sa Energetskom strategijom RH i planiranom i planiranom gradnjom kapaciteta gdje je plin energent? Zašto je MOL inzistirao da ta klauzula uđe u prvi dodatak ugovora o glavnom plinskom poslovanju? Ako je 200 milijuna dolara dobiti to znači da se radi o unosnom poslu. Što je sa plinskim poljem Sjeverni Jadran koji je prodan AGIP-u odnosno dio, ne sve. Pa su naši stručnjaci procijenili da sjeverni Jadran ima zalihe 8 milijardi prostornih metara plina. Onda su naručeni englezi koji su se složili sa našim stručnjacima i na kraju Talijani. Kada je AGIP kupovao sjeverni Jadran ugovor u tom trenutku je dao projekciju 11,5 milijardi prostornih metara plina, od onda do danas samo je Anamarija proizvela i na tržište izbacila 11,5 milijardi prostornih metara plina, samo Anamarija. Ima Ima i onih koji su tada pa i danas upozoravali da sjeverni Jadran vrijedi više od 20 milijardi prostornih metara plina, ali mi smo ga dali uz pretpostavku od 11,5. Kamo ide pline iz sjevernog Jadrana. Skladište Okoli smo kupili i potrošili novac umjesto gradili svoje kapacitete i kada je Okoli napunjen udio Hrvatskog plina iz sjevernog Jadrana ide u Mađarska skladišta, Hrvatski dio s polja sjeverni Jadran ide u mađarska skladišta jer ih mi nemamo i plaćamo naravno skladištenje svoga plina u Mađarskim skladištima. Treći blok pitanja, INA je imala i ima koncesije na područja Jadran, Dinaridi i Panon, starija od 20 godina i u tih 20 godina nafta, INA naftaplina više nema, on je uništen, zatvoren i postao je jedna mala služba unutar tobožnje INA-e, ni jedna investicija, nikakav razvoj po toj koncesiji nije napravljen i nije poduzet postupak oduzimanja koncesije sada MOL-u koja je nekada dobila INA. Jeste li svjesni što znači da ostavljanje tih koncesijskih prava i koncesije na sva tri područja dakle Jadran, Dinaridi i Panon ostavlja mogućnost da sutra eksploatator tih nalazišta, svega što se nađe neće biti ni INA niti Hrvatska nego da će to završiti u Mađarskim skladištima. Čitao sam neki dan da bi cijena plina domaćih nalazišta trebala biti 70 lipa i različiti lobisti uporno ponavljaju cijenu plina 90 lipa po metru prostornom. pozadini je pokušaj da se ta cijena u Hrvatskoj prihvati kao tržna, da taj plin otkupljuje MOL jer drugome ne možemo prodati kojega će poslije prodavati taj isti plin po 2,20 do do 2,40 koliko jest u ovom trenutku cijena. I umjesto toga da reagiramo sa zaštitnom cijenom, proizvođačkom od kunu 70 mi puštamo, svi šutimo i nameće se a sutra će to postati istina da je cijena plina 70 lipa po metru. I završavam sljedeće, sve države koje imaju problem sa energijom i novcem za ulaganje, ne grade više skupe plinovode naročito u rijetko naseljenim područjima, otocima i brdsko planinskim područjima, ali imaju plin ili primjenjuju novu tehnologiju tlačenog prirodnog plina koji se korisnicima dostavlja u kontejnerima, malim, srednjim ili velikim i time izbjegavaju veliki investicijske troškove i sada postavljam pitanje, zašto namjeravamo ili smo iskazali spremnost prodaje svog udjela u HN-u kada bi brodogradnja gradeći i prevozeći odnosno izgrađujući kapacitete za prijevoz plina iz Sirije mogla opskrbiti i riješiti problem snabdijevanja plinom ogromnog broja otoka, rijetko naseljenih područja, brdsko planinskog područja za koje u ovom trenutku Hrvatska nema novac da gradi plinovode, ali nema ni potrebe za njih nakon C&G tehnologije koja je već prisutna. Ako smo nešto pogriješili do sada, ovo je posljednji trenutak da spašavamo, izlazimo iz ugovora koji su potpisani u prosincu prošle godine, to je također istina, nitko neće moći osporiti da je dodatak tom poslu potpisala Jadranka Kosor a ne Ivo Sanader. Hvala kolega Lesar. Dalje za raspravu se prijavila uvažena kolegica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. U uvodu svoje rasprave reći ću što je funkcija Povjerenstva jer tu se pa i u ovoj raspravi pa i u medijima se dosta spekuliralo kako je radilo Istražno povjerenstvo, što je pitalo nije pitalo. Istražno povjerenstvo kada se osniva ima strogo ograničen djelokrug rada i može raditi, postavljati pitanja i tražiti dokumentaciju samo na području onih pitanja koje im je stavljeno u nadležnost. Istražno povjerenstvo, zato što je to radno tijelo Parlamenta je političko tijelo, u njemu sudjeluju parlamentarci, u našem zakonu većinu ima ima vladajući, manjinu u Povjerenstvu ima opozicija, s time da iz redova opozicije bira se predsjednik Povjerenstva. Dakle, to je u onom smislu što se tiče Zakona o Istražnim povjerenstvima. Ono nije pravosudno tijelo da utvrđuje nečiju krivnju, i ljude koje poziva da svjedoče ne znači da ih sumnjiči nego od njih traži određena pojašnjenja, razjašnjenja koja ne može dobiti iz dokumentacije koju prikuplja. Zaključci koje daje su političke naravi a ne određivanje kazne ili utvrđivanje kaznenih djela itd. Hrvatska se opredijelila za tržišnu ekonomiju i za privatno vlasništvu, a jedno od takvih privatizacija je ispitivalo i Istražno povjerenstvo. Odlučili smo se kažem za tržišnu ekonomiju i privatno vlasništvu, išli smo u privatizaciju, INA je prva tvrtka koja je privatizirana po posebnom zakonu. Zakon je utvrdio u kojoj mjeri se ona može privatizirati i faze po kojima se ona privatizira. Prva faza privatizacije bila je prodaja 255 + jednu dionicu. Vodila se zaista po zakonu. Zakon je propisao točno postupak kako se koja faza provodi. O svakoj fazi privatizacije morao je svoju suglasnost dati Hrvatski sabor. To je i činjeno. Ali nakon nakon svake privatizacije Vlada je trebala dati izvješće o toj privatizaciji. Nažalost, izvješće je Sabor raspravio i prihvatio samo o fazi prodaje 25% + jednu dionicu. I to je činjenica. I u tom smislu jest kršen zakon u sljedećim fazama privatizacije. Ja neću uopće ocjenjivati jeli zakonita bila privatizacija u bilo kojoj fazi. To nije niti zadatak istražnog povjerenstva. Istražno povjerenstvo može samo reći ono što se po zakonu nije provodilo. Kako su se sklapali ugovori? Ugovori između dioničara stvar su dioničara. Mi možemo ocijeniti jeli bilo politički korisno ili štetno da se u pojedinoj fazi strateškom partneru ili jednom od velikih dioničara davala onakva ili ovakva upravljačka prava. Osobno mislim da prodajom 25 + jednu dionicu nije bilo prejudicirano tko će biti sutrašnji vlasnik INA-e, jer MOL nije imao nikakve garancije niti po ugovoru niti po zakonu da će ikada postati većinski vlasnik. Zato što Vlada tim ugovorom nije preuzela nikakvu obvezu čak niti prvokupa dionica da to čini strateški partner. Međutim, Vlada je bitno utjecala na vrijeme kada će provoditi sljedeće faze privatizacije. I mi ovdje kažemo u svojem izdvojenom mišljenju i u zaključcima klubova da je upravo to što se samo u tri godine izvršila privatizacija na način da se prenijelo dionice u Fond branitelja, što uopće nije sporno. Nije sporno niti da je Vlada prodala dionice zaposlenim i bivši zaposlenim po povoljnijim uvjetima, ma nije sporno niti da je išla na javnu ponudu dionica, jer je to utvrđeno zakonom. Međutim, Vlada je upravo što je u tom vremenu to radila zapravo stavila mogućnost da MOL na tržištu kupi sljedećih 31% dionica i da sa svojih 25% dionica postane vlasnik 56%. U ovom trenutku, 56 jel je 25 imao i 31. U ovom trenutku on ima 47,16%. Vrlo kratko vremenu možda u ovom trenutku već je na burzi kupio jer su dionice stalno u ponudi. Možda ima i preko 50% mi u ovom trenutku ne znamo koliko je vlasništvo. Međutim Vlada nije trebala ići 2007. godine u inicijalnu ponudu dionica. Ja mogu spekulirati da je to radila zbog izbora. Jeli to radila ili nije? O tom po tom. Ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Zašto je Vlada baš 2007. godine dala na tržištu još 17% dionica isto pod povoljnim uvjetima građanima. Možemo reći pogodovala je svojim građanima ali je time stvorila mogućnost da MOL dođe do većinskog paketa dionica. Međutim nešto se je desilo i u tišini. Ugovorom iz 2003. godine regulirano je da MOL neće obavljati nikakvu djelatnost što se tiče djelatnosti INA-e na području na kojem poslu je INA. na kojem poslu je INA. Međutim već se je i 2007. godine promijenila ta klauzula ugovora. Dozvolilo se MOL-u da kupi Tifon i on postaje konkurent INA-i ne samo Hrvatskoj nego i u ovom jugoistočnom dijelu Europe i stvarno se to desilo da je MOL-u opadala maloprodaja i da MOL u ovom trenutku ima problema sa maloprodajnom mrežnom. Pa zahvaljujući tome što se kao konkurent javio MOL. Mi tvrdimo da se nikakvom ugovorom nijednom klauzulom ugovora iz 2003. godine nije uvjetovalo promjena ugovora ili pojedinih dijelova ugovora zato što je MOL došao do vlasništva od 47,16%. Da je to točno možemo citirati dijelove ugovora, oni su napisani i prepisani iz ugovora u ovom našem izvješću. Kaže se da ugovor traje tako dugo dok jedan od strana, dakle ili Hrvatska ili MOL ima 25% + jednu dionicu. U trenutku izmjene ugovora ima i jedna i druga ima više od toga. A promjene u odnosu snaga dioničara u upravi i nadzornom odboru se mijenjaju tek u onom trenutku kada MOL pređe 50% vlasništva. Dakle, kada stekne 50% + jednu dionicu. Ni to se nije ostvarilo. Međutim što se u međuvremenu desilo. 2008. godine INA ima ogromne poslovne probleme i probleme sa likvidnošću. Ušla je u investicije koja je financirala kreditima sa nepovoljnom kamatnom stopom, došla je u situaciju da investicije nisu završene, a kredita kredita se više nije moglo dobiti. U svjedočenju čujemo da nije mogla isplaćivati plaće. MOL reagira, osigurava kredit od tri milijarde eura i naravno da tada vrši pritisak vjerojatno na Vladu da dođe do izmjene ugovora i on vidi da se nije upravljalo INA-om na jedan na jedan dobar gospodarstveni način. I ja osobno mislim da je to razlog, da je to razlog da se MOL koji je sada u poziciji da upravlja INA-om da se želi riješiti i posla na kojem gubi, a to je plinsko poslovanje. I što se onda dešava? Vlada sklapa sada o tome možemo govoriti jer je ugovor objavljen, Vlada sklapa takav ugovor da kaže cijena plina će biti tržišna plina za sve u Hrvatskoj osim rafinerija koje su u vlasništvu INA-e. one će imati povlaštene uvjete. Gdje je tu bila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i da kaže da je to narušavanje tržišnog natjecanja? Nismo o tome ništa čuli niti smo mogli o tome čuti od svjedoka jer nismo mogli pozvati gospođu Spevec. I možda zadnja stvar što se tiče plinskog poslovanja. Ide se na dopunu ugovora odnosno na prvi aneks ugovora i znate što se njim regulira? Regulira se porezni dug INA-e, tek tada se utvrđuje u samom aneksu ugovora da je INA dužna 2 milijarde kuna trošarina i utvrđuje se do kad će platiti milijardu kuna, a kad će se obročnom otplatom regulirati preostali dug. I na kraju samo da kažem, ako je sve tako čisto, u svim fazama privatizacije, zašto onda se ne želi prihvatiti zaključak da se sva dokumentacija, ne samo ono što je tražio državni odvjetnik, samo svjedočenje, sva dokumentacija koju smo prikupili, dakle svi ugovori, sva dokumentacija iz INA-e dostavi Državnom odvjetništvu pa neka ono ocijeni što je zakonito, što nije. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Smatram da dokument koji je pred nama, a radi se o izvješću povjerenstva, je materijal koji ipak predstavlja značajnu kvalitetu. U tom dokumentu imamo vrlo jasno nabrojeno i koji su relevantni dokumenti u svim fazama, što se događalo, relevantne podatke iz svih dokumenata izvučeno, ja bih rekao bez sugestija ili bilo čega, svjedočenja, kratki ispis svjedočenja. Znači to je dokument bez političkog utjecaja niti jedne niti druge strane, znači dokument koji zaista vrijedi. Naravno, nitko ni ne očekuje da u Hrvatskoj povjerenstva pokušavaju iz dokumenata izvući istine nego imamo dva različita stava. Onaj tko se želi ozbiljno baviti tim problemom pogledat će te dokumente, pročitat će i probat stvorit svoju istinu. Pa dozvolite da i ja probam vrlo jasno reći jer većina u povjerenstvu je predložila zaključke. Što mogu zaključiti, da proces privatizacije do 2003. koji je proveden po zakonu, javni natječaj je bio, javni rad, discipliniran, uredan i odgovoran rad Povjerenstva za privatizaciju, objavljen kompletno i rezultati natječaja, dan dan ugovor i na kraju izvješten Hrvatski sabor. Za većinu to je nezakonito i štetno za Hrvatsku. u isto vrijeme u tim dokumentima je jasno naznačeno, nema se pravo steći iznad 25+1, nema, o tome može samo Hrvatski sabor odlučit. Prema tome, nitko nije dobio više nego što treba. Ali to nije relevantno za većinu. Nitko nije mogao dobiti iznad 25+1, nijedna klauzula ugovora nije obvezivala. Dapače, ja moram reći da sam šokiran neistinom kolegice pravnice koja tumači Zakon o trgovačkim društvima neumjesno, neistinito. Govoriti o tome što piše ili ne piše u tom zakonu vis a vis prava da netko ugovorom utvrdi što su prava jednog ili drugog dioničara, zaista ja bih rekao obmanjivanje javnosti. Obmanjivanje javnosti. ugovaranje novih odnosa dioničara mimo postojećeg ugovora u kojem ugovoru se jasno naznačuje da dok god netko ne pređe 50% nema se pravo mijenjati odnos …/Govornik To se smatra korisnim za Hrvatsku. Dapače, moja kolegica Lovrin objašnjava da je to po Zakonu o trgovačkim društvima. Neistinito. Na to vas ne obvezuje zakon. Ugovor veli ne trebate to mijenjati, ne trebate. Nijedan zakon pa ni Zakon o trgovačkim društvima ne nameće kad će se mijenjat ugovor između dioničara. Nijedan, ali je netko promijenio. Ali za većinu promjena tog ugovora koji ide na štetu je korisno djelo. Isto tako, Vlada Republike Hrvatske je odlučila prodat ćemo i Fondu branitelja i zaposlenima. Sve u redu, Vlada je još uvijek bila iznad 50%. Tada Vlada donosi odluku prodati i 17%. Vlada je odlučila da MOL stekne većinu na tržištu. Za to većina opet smatra sve je to u redu, sve je to transparentno. A tada dolazimo, Sabor nikad nije obaviješten o procesima ni prodaje fondu ni braniteljima odnosno ni zaposlenima ni javnu ponudu. Isto tako imamo tajni ugovor o plinu, imamo ugovor koji govori o tome da se porezni dug može platiti kroz ugovor dva dioničara što je suprotno Zakonu o izvršenju državnog proračuna. Ali vidite, sve te stavke novih odnosa između dva ulagača za većinu je zakonito. Sve u redu, većina ima pravo čitati činjenice kako god hoće, samo morate znati ove činjenice su i transparentno napisane i u ovom izvješću. Zamislite, za većinu imati većinu od 7 članova Nadzornog odbora u odnosu na 2, većinu od 7 članova uprave u odnosu na 2, smatra se da nije dobro ugovoreno radi zadržanih prava. A ta zadržana prava koja su rečena i koju većina pokušava kao zločin prikazati i svih dokumenata upravnog odbora, nadzornog odbora vidi se da nikad nije bio predmet rasprave, da MOL nikad nije bilo kakav veto u odnosu na ta prava postavio. I također se evidentno može uočiti da većina u hrvatskom dijelu nije nikad bila izložena bilo kakvim pritiscima po zadržanim pravima što znači nije spor za upravljanje INA-om bio u zadržanim pravima. Ali zato većina što zaključuje, da hrvatski vlasnik je bio ograničen pa je to razlog neuspješnog poslovanja, neulaganja, pa je to razlog što smo ostvarili enormne gubitke u poslovanju INA-e. Upravo ovo što što je MOL kriv za to. E pa sad, ja čak velim da većina ima pravo da osuđuje MOL da je on kriv što smo imali najveće gubitke u vrijeme kad je cijena nafte skakala i sve naftne kompanije ostvarile enormne dobiti. I isto tako mogu razumjet da je MOL kriv što do 2003. imali smo kompletno proizvodnju u Hrvatskoj, vrlo mali uvoz i derivati iz INA-e su se prodavali i na privatnim pumpama. Ali danas je INA najveći uvoznik derivata, a ne nafte, ne nafte. Da, odgovor je sve je to eto kriv MOL. E pa sad, ako je zaista kriv MOL zašto je Vlada dozvolila daljnji nastavak privatizacije? Zašto se većina upravo to ne pita. Ako većina osuđuje da je MOL odgovoran za štete u poslovanju i loše vođenje tvrtke takva kompanija nije smjela postati vlasnik dionica. I Vlada je držeći 50 i nešto posto u svojim rukama mogla jednostavno onemogućit MOL u bilo čemu. I tada nema ni promjene ugovora i moglo se upravljati i odgovorno bit od strane INA-e. Da, to se da pročitat iz ovih dokumenata ali ne iz zaključaka vladajućih. I naravno, da ja na kraju idem i na ono najbitnije. U ovom Saboru smo se mi natezali oko preuzimanja plinskog poslovanja. U ovom Saboru smo mi imali raspravu jel' to dobro ili nije dobro za Hrvatsku. Sa nereguliranim tržištem plina, cijenom plina jasno smo upozoravali ne uplećimo se u taj dio. INA proizvodi plin i podavat će ga onako kako država odlučuje o cijenama jer nemamo ekonomske cijene, ne dozvoljavamo formiranje cijena. I imamo nekakvo pravo jer je to hrvatski plin. Ali ne, mi smo ovdje javnosti prodavali neistinu, govorili da je to naš interes, išli promijeniti ugovor, na ime toga osigurali preko 500 milijuna dolara za Okoli i u ovom trenutku razmišljamo kako podmiriti dugove kome? kome? INA-i. Zašto? Gubici su, problemi su bili oko formiranja cijena. MOL je napokon dobio slobodu formiranja cijena, opteretio Hrvatsku za veće cijene plina. Ali plin nije samo energen. Plin je i sirovina u našoj Petrokemiji neovisno da li je organska ili anorganska i utječemo na bitno rezultate i Petrokemije koji je inače jedan od velikih izvoznika. Da, sve je to učinjeno sa plinskim biznisom. I ono što je najveće, danas je svima evidentno da je to šteta, šteta za Hrvatsku. Pa zašto je šteta? Pa dan danas se raspravlja između Vlade i MOL-a o dugovima Vlade Vlade prema INA-i. Jer ovaj ugovor nije konzumiran, ovaj ugovor je ostavio štetnih posljedica i još ćemo sve vidjeti oko čega ćemo raspravljati. Pa danas se pojavljuje priča da ćemo dati dionice JANAF-a da bi platili te dugove. Znači, ono što se zove transport nafte, plina, struje, što znamo da ne smije u privatizaciju i tu se postavljaju zahtjevi ne zato što je MOL bezobrazan, nego što je loše zaključen ugovor i što se ovo nije smjelo dozvoliti. Prema tome, puno činjenica. Svatko ih zna pročitati tko imalo bolje razumije tezu. Nejasno je prijedlog zaključaka većine, jer jednostavno očito činjenice nisu dobro pročitali. Hvala. Imamo ispravak navoda kolegica Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod gospodina zastupnika Linića, a ne samo netočan nego i nepristojan da ne kažem bezobrazan jer proziva mene kao pravnicu da krivo i da ne znam tumačiti zakon. Dakle, ono što sam ja rekla i dobro znam zakon i dobro razlikujem pravo glasa iz kapitala i upravljačka prava. Dakle, ono što sam ja rekla a to vam je ovdje. 27 odredaba Zakona o trgovačkom društvu ima za koje se traži tročetvrtinska većina ili 75% udjela u temeljnom kapitalu i toliko glasova na skupštini. To je ono što je mogao MOL dobiti kada je kupio 25% plus jednu dionicu. Onda je mogao imat prava glasa za 25% plus jednu dionicu u glasanju na Skupštini. Ono što je .../Govornica to su upravljačka prava i pravo veta u Nadzornom odboru i u upravi prigodom odlučivanja. To je sasvim irelevantno što netko nije koristio svoje pravo, naravno već sam vam rekla jer je i drugi partner znao da ima pravo veta pa se unaprijed s njim dogovorio, a i to što je dobio nekim čudom i li ne znam kada pravo da ima člana uprave za financije i za razvoj i onda govori o tome tko mu je smetao za taj razvoj. Jednako tako je netočno, a to možete iz fonograma pročitati da sam ja rekla da je bila zakonska obveza izmijeniti ugovor. To jednostavno nisam rekla, nego sam rekla da Zakon o privatizaciji kaže kada Hrvatska padne sa vlasništvom ispod 50% da nema više mogućnost one kontrole da INA bez suglasnosti da INA bez suglasnosti Vlade ne može donositi odluke o .../Govornica se ne razumije./... To piše u Zakonu o privatizaciji kolegice, pa pročitajte. INA-e u Zakonu o privatizaciji. Hvala. Ispravak navoda kolega Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo uvaženom kolegi bi ispravio netočan navod koji je doslovce kazao da kolegica Lovrin krivo interpretira odredbe Zakona o trgovačkim društvima i da time obmanjuje javnost. To je netočno uvaženi kolega. Kolegica Lovrin je pravilno interpretirala odredbe Zakona o trgovačkim društvima, a pogotovo one koje se odnose na strukturu kapitala i vlasničke udjele u odnosu na upravljačka prava, a to je upravo malo prije zorno i obrazložila. Dakle, cijela priča je u tome, pa ima ona priča o zlatnim dionicama da se ne poklapaju i nije jasno jednostavno i treba lučiti, dakako proučavajući sve ove ugovore strukturu temeljnog kapitala, vlasništvo nad dionicama od upravljačkih prava i temeljem prenesenih upravljačkih prava strukturirane, dakle tijela u trgovačkom društvu koji donose odluke. Tu je problem. O tome se zapravo radi. To se ne radi o krivoj interpretaciji odredaba Zakona o trgovačkim društvima. Naprotiv, baš korektno i onako kako to Zakon o trgovačkim društvima i propisuje. Hvala. Replika kolegica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Linić, govorili ste oko ovih zadržanih pitanja. To se htjelo kroz Povjerenstvo prikazati kao upravljačka prava. Ali to su međusobni dogovori dioničara i oni nemaju veze sa ovim što se govori koje su odredbe Zakona o trgovačkim društvima ima onaj tko posjeduje 75% plus jednu dionicu ili može blokirati ako ima 25% plus jednu dionicu. Međutim, zanimljivo je kako su regulirana ta zadržana prava ili ti odnosi dioničara kad oni moraju dati suglasnost, kada MOL ima 25 plus jednu dionicu. On će davati suglasnost o nekakvim poslovnim transakcijama od 80 milijuna odnosno 200 milijuna kuna na godinu. Zašto se išao mijenjati takav odnos suglasnosti, međusobnih suglasnosti dioničara kad se mijenjao ugovor, kada Hrvatska tada kad se mijenja ugovor ima 44% dionica, i ona dolazi u nepovoljniji položaj sa 44% nego što je MOL bio sa 25% plus jednu dionicu. Tu je pitanje umješnosti pregovaranja, političke koristi ili štete, o tome možemo odlučivati, jer mislim da i tu je, i tako su se mogli dioničari dogovoriti. I osobno mislim da su se tako dogovorili upravo pod pritiskom negativnih poslovnih rezultata 2008. godine, jer se taj ugovor mijenjao 2009. godine. Što se tiče plinskog poslovanja treba reći da bi se mogao konzumirati ovaj ugovor, mi smo mijenjali Zakon o tržištu plina i to na način da pogodujemo INA-i, odnosno sada MOL-u koji upravlja INA-om. Zašto smo to išli raditi? Čak smo išli tako daleko da promijenimo Zakon o tržištu plina. Slavko (SDP)** Da, i ponavljam kolegica pravnica zaista obmanjuje javnost. Ona govori o odredbama Zakona o trgovačkim društvima koji se odnosi na skupštinu. Rad uprava i nadzornog odbora je stvar dogovora dioničara, i to nije predmet zakona, jer se dogovaraju o ovlastima, i to je pitanje zadržanih prava. I to je ono što mi vrlo jasno velimo ništa se ne mijenja u dijelu skupštine. Ali postoji nešto drugo, da odnosi su jasno definirani 7:2, 7:2, a za zadržana prava, za to da se ne dovodi u opasnost imovina, da se ne dovodi opasnost transakcija oko kupnje, da se ne dovodi u opasnost negativni pregovori sa Vladom, sa sindikatima, da to je ono o čemu dioničari trebaju odgovarati, ali vidite to isto, ta ista zadržana prava je i hrvatska Vlada nakon 2003. ugovorila, ali na štetu Hrvatske, daleko lošije. Daleko lošije. I sad ja pitam, zašto? Zašto se nisu izborili da sadržaj zadržanih prava bude isti? Prema tome, zamislite nezakoniti su zadržana prava kad je u pitanju MOL, a zakonito je kad to hrvatska Vlada, ali većinu ne zanima što su ta zadržana prava na štetu Hrvatske kad su naknadno ugovoreni. A što se tiče plina, pa u svojoj raspravi ja sam i naglasio mi ovdje smo odgovorni jer smo išli mijenjati zakone i omogućiti Vladi da da da MOL-u, odnosno INA-i mogućnost da sa hrvatskim plinom ima veće cijene, da ugrožava hrvatsku industriju, da ugrožava hrvatsku energetiku, i da time rješava nesposobne i odgovorne ljude koji su krivi za gubitke i štete načinjene u periodu 2006.-2009. Replika, kolega Goran Marić. Kolega Liniću, ajmo izmijeniti razmišljanja o nekim stvarima koje ste vi ovdje iznijeli. Kazali ste Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o prodaji dionica braniteljskog fonda. Volio bih čuti od vas, zato vam i dajem priliku, je li točno da je to odluka upravnog odbora braniteljskog fonda o prodaji dionica? Je li točno da je to investicijska odluka, a ne politička odluka? Je li točno da je braniteljski fond se zaduživao po 12% kamatu, da bi isplaćivao dividendu svojim dioničarima, članovima? Je li točno da je sa prodajom tog portfelja to bila najbolja investicijska njihova odluka, jer su isplatili dividendu i sačuvali fond? Je li točno da je time postignuta najveća cijena koja je moguća bila postignuti, ni prije ni poslije toga nije bila tolika cijena dionice To je o tom dijelu. O drugom dijelu, kad govorite, možemo li prozivati MOL da je kriv za ovo ili za ono. Pa kažete je li MOL kriv za gubitke u INA-i. Je li točno da je uprava INA-e kriva za gubitke INA-e? Je li točno da je nabavljala naftu naftu po cijeni znatno većoj od tržišne cijene i stvarala visoke zalihe? Je li točno i da je cijena dionica INA-e 25% plus jedna, 3,5 milijardi a da je potencijalna dobit INA-e kao što ste vi kazali, a ja se s vama slažem 4 milijarde kuna neto godišnje, to znači da je zapravo cijena bila jednoj potencijalnoj godišnjoj, manja od jedne potencijalne godišnje visine neto dobiti, a što se samo nije ostvarivalo zahvaljujući lošem upravljanju, odnosno ne zahvaljujući nego zbog lošeg upravljanja. Hvala Odgovor na repliku, kolega Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Kolega Marić, odluka upravnog odbora fonda branitelja od prodaje nije upitna, sugestija Vlade je MOL je dobar partner, prodajte njemu. To je bila odluka Vlade i sugestija Vlade. Pamtimo to. Nakon toga prodaja zaposlenima je isto u redu, i što će zaposleni s time nije upitno, ali Vlada Republike Hrvatske je išla u javnu ponudu sa 17%. S time je gubila svojih 50%. Vlada je odlučila da MOL stekne većinsko vlasništvo. Nitko drugi. Da nije došlo do prodaje tih 17%, a velikog učinka na javne prihode nije imala. Nije imala velikog učinka ni za proračun, ali je imalo za izbore. Ali je imalo za izbore. Prema tome, onaj tko je omogućio većinsko vlasništvo MOL-a i promjenu svih ovih ugovora da je on sa 25 potpuno promijenio ugovor u svoju korist je ipak Vlade Republike Hrvatske. Kad govorimo o upravi 7 članova hrvatske uprave u odnosu na 2 najodgovorniji su za sve što se događalo u INA-i, na čelu sa Dragičevićem. Ali dozvolit ćete dva čovjeka, jedan ministar financija, jedan potpredsjednik Vlade su bili predsjednici nadzornog odbora, 7 članova nadzornog odbora su odgovorni za sve što se događalo. Dok sam bio član nadzornog odbora, samo zbog izgubljenih 5 5 milijuna dolara podnio sam kaznenu prijavu protiv članova uprave, podnio, raspravio dva međunarodna eksperta doveo, i sve dokumente predao Bajiću, kao predsjednik nadzornog odbora, radi 5 milijuna izgubljenih dolara na nabavci nafte. Na nabavci nafte. Dokumentirano sa ekspertnim tumačenjima i mišljenjima. Zašto to nije učinio Šuker? Zašto to nije učinio Polančec? Oni su bili predsjednici nadzornog odbora. Stvoriti 2, do 3 milijarde gubitka kad su se svi obogatili u svijetu na porastu cijene nafte, osim uprave krivi su i članovi nadzornog odbora. To je ono što mi pokušavamo reći. Zato smo dovedeni u ovakvu situaciju da smo trgovali oko naplate potraživanja i trgovali oko plinskog biznisa, jer nismo znali kako MOL-u vratiti novce koje je dao.

Najveći problem INA-e je što ona treba enormne novce koje se govori o milijardama dolara za obnovu rafinerije, enormne novce za obnovu bušotina, enormne novce za istraživanje u Jadranu, a da ne govorimo u Siriji. Prema tome, kad govorimo o vrijednosti kompanija, nije rezultat jedini. Jer srednjoročni plan koji je bio element ugovora je govorio da se sve to treba načiniti. Rokovi su bili načinjeni, isplata dobiti nigdje ne bi bila moguća jer je jednostavno to 5 godina krvavog ulaganja i povrat sredstava. Prema tome, nemojte uspoređivati dobit jer ono što je bilo najvažnije je bilo ulaganje u INA-i.

Da, zaista kada se kao laici ako iščitamo ovo Izvješće o radu Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sa privatizacijom INA-e onda bi se i čitajući naravno 2 vrste zaključaka nakon materijala kojega smo iščitali moglo se donijeti laički rečeno 3 nekakva zaključka. Prvi zaključak je kada se čita ne materijal, ne dokumenti koji su ovdje prezentirani i ugovori od početka do kraja nego kada se čita zaključak jedne strane onda se može zaključiti da je za sve ovo što se događalo i događa u INA-i za to je recimo eto kriv je prvi ugovor o privatizaciji INA-e koji je napravljen 2003. godine. Ako se to tako tumači da je zbog toga što su ograničenja u tom Zakonu o privatizaciji INA-e bili takove vrste da 2 Vlade iza toga nisu bile u stanju to što nije valjalo u tom prvom Ugovoru o privatizaciji, 2 Vlade iza toga nisu mogle, eto nemoćno su gledale kako je to vješto sastavljen Zakon o privatizaciji INA-e da su one nemoćne i da su morale sve napraviti tako da ispadne ovako kako je ispalo. Ako to tako zaključujete vi s ove strane onda ja ću kao laik i kao onaj koji je oporbenjak reći da onda ste birali ili smo zajedno birali 2 nesposobne Vlade. Vlade koje nisu bile u stanju nešto što je bilo tako loše u tom Zakonu o privatizaciji INA-e promijeniti većinom koju i sada imate u Hrvatskome saboru. Zakon je zato da se i promijeni ako ne valja. Ali, očito je da iz svjedočenja koji su priloženi u ovome svjedoci su rekli neki, nećemo reći da su relevantni, ali oni koji su bili i kojih se to pitalo, ipak su negdje potiho utvrdili da je taj zakon, prvi Zakon o privatizaciji INA-e i prvi taj ugovor da je bio transparentan, da je bio u Saboru RH, da se na to moglo reagirati i očitovati u onom sazivu 2003. godine, ali očito je da onda to nije bilo potrebno ili se nije smatralo za potrebnim da treba reagirati. znači prva nekakva laička činjenica koja se može izvući iz čitanja ovako opsežnog materijala. Drugi zaključak koji se nameće sam po sebi unatoč pokušaju da se imaju 2 različita mišljenja je da se ipak nešto u INA-i događa, a da to nije onako kako treba i da bi to u svakom slučaju trebalo istražiti. Ja ću samo pročitati dio desetog zaključka ove strane, da ne kažem onog izdvojenog mišljenja, znači zaključak koji je priložen uz ovaj materijal koji kaže, ja ću čitati doslovce: Ugovora o plinskom poslovanju vođeni su pregovori između bivšeg potpredsjednika Vlade Republike Damira Polančeca pri čemu se povjerenstvo nije operativno bavilo pregovaračkim procesom i elementima u pregovorima, konačna verzija ugovora prezentirana je Vladi RH uz prikazivanje svih elemenata kojima se štitio interes RH kao vlasnika 44,8% dionica". I sad je ovo najzanimljivije: "Iz dokumentacije i iskaza svjedoka nedvojbeno je da je za pregovore s MOL-om i za pripremu izmjena i dopuna prvog dioničarskog ugovora i Ugovora o plinskom poslu Vlade RH na sjednici u veljači 2008. godine imenovano povjerenstvo – Damir Polančec, Šuker, Lučić, Duvnjak i Dražen Bošnjaković, da se povjerenstvo sastalo 2 puta te da su u radu tog povjerenstva osim imenovanih članova sudjelovali i stručni suradnici Ministarstva gospodarstva, a nitko drugi od članova Vlade". Ponavljam, nitko drugi od članova Vlade. I zaključno: " Iz dokumentacije i iskaza svjedoka također proizlazi da je odluka o izmjenama i dopunama dioničarskog ugovora donijela Vlada Republike Hrvatske temeljem referata tadašnjeg potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva Damira Polančeca, a na prijedlog tadašnjeg premijera Ive Sanadera. Također proizlazi da cjelovita dokumentacija i tekstovi ugovora sa svim dodacima nisu prošli, ponavljam, nisu prošli redovitu proceduru za donošenje odluka na sjednicama Vlade RH te te da uz prijedlog ugovora nije prezentirana analiza o preuzimanju dugova i njihove implikacije na državni proračun kao ni posljedice koje proizlaze iz promjene upravljačke strukture u INA-i". To je zaključak povjerenstva kojega ste naravno, vaše povjerenstvo, vaši članovi povjerenstva su to potpisali i napisali. Da li vi to možete pročitati i objasniti što to znači? To znači da se je donijela odluka, a da Vlada, kako kaže ovdje "Vlada Republike Hrvatske nije bila u tome da se odluka donijela i kriv je Polančec i Sanader", tako pišete, "krivi su oni jer su donijeli su donijeli odluku koju je Vlada Republike Hrvatske, a da nije imala pojma o čemu donosi", tako ste napisali, "digla ruku". Tako piše, možda krivi dokument čitam, ali tako piše. To sve govori da je ovaj pokušaj u desetom zaključku da ipak pokazujete da ipak tu nešto nije u redu, ali ako već nije u redu onda su to krivi oni kojih više nema, a to je prije svega Damir Polančec i Ivo Sanader. I to ste napisali. I sad treći zaključak koji se nameće iz ovoga materijala je, evo kolega je bio vrlo rječit kada je rekao da je, naravno ja to poštujem i cijenim, i strategija HDZ-a borba protiv korupcije. cijenim, i strategija HDZ-a borba protiv korupcije. I to je neupitno, to je naša strategija i svi dajemo podršku borbi protiv korupcije. Ali ako smo već sve to napisali u ovom dokumentu, zašto onda nije prihvaćen onaj jedan jedini zaključak ove druge strane Povjerenstva koja je tražila da ne samo ovi dokumenti nego svi dostupni dokumenti u INA-i neka se upute Državnom odvjetništvu. To je minorno, to je u skladu sa strategijom Hrvatske demokratske zajednice da se bori protiv korupcije pa mi zaista nije jasno da tako jedan minorni zaključak da se svi dokumenti proslijede Državnom odvjetništvu nije našao mjesta barem u barem u ovom dijelu, pa da makar to bude zajedničko ako ovo sve skupa nije bilo zajedničko. I na kraju recite mi, ja to pokušavam govoriti kao laik. Ako smo bili vlasnici INA-e i jesmo vlasnici INA-e, 44, 50%, 58% nebitno je nebitno je vlasnik skladišta Okoli je također INA bila, vlasnik, znači ja sam vlasnik u postotku od 44 koliko god vi kažete, tog skladišta Okoli u INA-i

Plinacro je također državna firma, nema logike, umjesto da smo izgradili sa puno manje novaca isto takvo skladište pa da osiguramo plin u Hrvatskoj i za njezine građane, i proizvodnju u Hrvatskoj, mi smo tako jedno skladište riješili na način da smo ga tobože kupili od sebe samoga ili pola od sebe samoga za veliku cifru. Tako se to radi da, nemojte misliti da tako nije. I u svakom slučaju sada umjesto dva skladišta koja smo mogli imati i sigurnost opskrbe plinom imamo jedno i ovisimo o kome o MOL-u jer je to tako u upravljačkim pravima kako ste vi ovdje rekli, baš Polančec nisu nešto jasno rekli Vladi pa su oni digli ruku na temelju njihovog uvjeravanja da je to sve u redu. Nije u redu. Hvala. Kolega zastupniče. I na redu je za raspravu temeljem prijave kolegice Ingrid Antičević Marinović. Oprostite nisam Oprostite nisam vidio, kolegica Lovrin izvolite to je dokument koji je donio ovaj Sabor i Vlada HDZ-a to je točno u izvršnom dijelu ga sustavno provodi pod parlamentarnim nadzorom. A što se tiče ovoga što nismo htjeli ili nećemo, jedini zaključak iz onog izdvojenog mišljenja koji bi se mogao bez problema usvojiti to je taj da se dokumentacija dostavi Državnom odvjetništvu ali to je jedan populistički zaključak zato jer je rad Povjerenstva toliko javan, o njemu Državno odvjetništvo sve zna, prema tome, u svakom trenutku kada iz svega toga što je javno i svakodnevno vidljivo Državno odvjetništvo može zatražiti dokumentaciju djelomično je već zatražilo i ona mu je dostavljena i svaka daljnja dokumentacija će mu biti dostavljena, da ga ne zatrpavamo bespotrebno. Hvala.

Kada se u parlamentu razvijene parlamentarne demokracije osniva i kada započne s radom istražno povjerenstvo o utvrđivanju određenih činjenica tada tvorci i autori tih činjenica strepe više nego od bilo kojeg represivnog tijela i aparata u toj zemlji. Sve činjenice i podaci koje utvrdi onda to istražno povjerenstvo tih i takvih parlamenata gotovo da represivna tijela i aparat nemaju više što raditi. Međutim, u kakvoj smo mi ovdje situaciji. U takvoj jednoj situaciji da parlamentarna većina zbog javnosti i očitih negativnih poena u slučaju odbijanja prijedloga od strane oporbe oporbe i saborske manjine za osnivanjem ovakvog Istražnog povjerenstva pristaje na osnivanje i rad tog Istražnog povjerenstva ali s figama u džepu, ali ne da se utvrde činjenice nego da se prikriju činjenice. Kako nakon svih, ali hvala Bogu javnost se imala upoznati neposrednim svjedočenjem, pa onda pošto je sve čula ima toliko znanja i sposobnosti da može zaključiti i na temelju neposrednog uvida odnosno neposrednog gledanja i slušanja pojedinih svjedočkih iskaza. I zato ovakvi zaključci koje je predložila većina u ovom Istražnom povjerenstvu su dakle takvi, ja ne bih htjela sada vrijeđati, ali zaista vrijeđaju zdrav razum. Oni se ukratko mogu svesti na to, sve što se radilo do 2003. godine ništa nije valjalo, a od 2003. do dana današnjega sve je zakonito. Pa gospodo ako ste uvjereni da je tomu tako zbog čega se bojite da se kompletan materijal ne dostavi u Gajevu ulicu, gdje je sjedište USKOK-a. Na kraju krajeva vi time sebi činite veliku štetu, gospođo Lovrin ako vam je malo koja pločica evo vam i ova žuta ako ste tako hrabri pa se onda iskažite i time, a nemojte se skrivati iza ovoga.

ako ćemo mi učiniti da svaki pojedinac ovdje, ako je došao u posjed, ovo su sada javni dokumenti dostavi te dokumente USKOK-u jer tu očito ima materijala. Međutim, nije naša zadaća da utvrđujemo zaista kaznenu odgovornost, nikakvu odgovornost u smislu kaznenog zakonodavstva, ni umišljajnu, ni nehajnu, to nije zaista naš posao. Ali naš je posao bio ovdje, odnosno Istražnog povjerenstva da se utvrde činjenice, a ne da se prikriju činjenice. Prema tome, možda je ovo sada već vrijeme da kada dođemo u poziciju, a mislim da može se to učiniti odmah ako se ima malo hrabrosti da se ide u Izmjene zakona o istražnim povjerenstvima, tu se stvari moraju promijeniti i takva istražna povjerenstva odnosno njihov rad ne može ovisiti o radu odnosno o samoj većini jer onda vidimo na što se to svodi. Naime ovdje su već kolege i kolega LInić, kolegica Zgrebec, Luka Denona, Gordan Maras govorili detaljno o pojedinim stvarima dajući akcent upravo onome što je naša javnost neposredno putem medija, naročito elektroničkih imala što i vidjeti. Dakle, ali posebno se napominje zbog čega ste mijenjali upravo u ugovoru ova zadržana prava na štetu Hrvatske. Ako vi tvrdite da je sve bilo katastrofalno do 2003. da nas je u to uvalila sve koalicijska vlada da je dovela HRvatsku do ruba provalije po ovom pitanju i po mnogim drugim pitanjima, molim vas tko vama daje za pravo ako je to istina da HRvatsku gurate onda u jamu? Jel vam to alibi za to? Međutim očito da su razlozi drugačiji. I molim vas gospodo ako kažete da je sve bilo tako divno i krasno a nikakvih nedorečenosti u svjedočkim iskazima na razdoblje do 2003., ne nijednog svjedočenja koje je bilo u diskrepanciji jedno s drugim nijednog. A onda dolazi ova druga faza gdje međusobno gdje svi članovi HDZ-a koji su bili ili su bivši dovode i skaču sami sebi u usta. Pa kada je toliko sve to bilo divno krasno zašto se bježi od odgovornosti i od tako sjajno obavljenog posla? Zašto onaj tko je potpisao kaže da nije imao pojma što je potpisao. Onaj tko nije potpisao naredbu nema pojma kakvu je naredbu dao ili se ograđuje od toga da nije tomu bilo tako. Zaključak o potpisivanju ugovora o plinskom poslu odnosno i izmjena tog ugovora potpisala je sama gospođa premijer. Pa zbog čega se onda sramite toga posla ako je sve to tako divno i krasno i ako je sve u interesu Hrvatske. Međutim pošto je već sve tu rečeno i ja se ne želim ponavljati i interpretirati na lošiji način nego što su to moji kolege rekli, ali ću reći nešto što nam je velika opasnost koja nam tek prijeti. INA ima sve katastre izvorišta voda. Ona je sada u rukama MOL-a. Hrvatska je 4. zemlja po resursima i nalazištima vode. Vi ovdje sada kao većina pripremate pripremate jednu tihu privatizaciju preoblikovanja toga društva. Sve dokumente o tome ima INA. Dakle upravo kod takve situacije što ste dobrim dijelom i vi krivi tome su rekli kolege da ste im dali i omogućili upravljačka prava, većinska upravljačka prava, da upravo kod takve situacije a dobro znate da je tome tako budete vrlo, vrlo oprezni upravo kada su u pitanju ovi drugi neobnovljivi resursi koji su HRvatskoj još jedino preostali. Još drugi zakoni a sada neću o tome govoriti, ali kojima se priprema upravo ono što nas najviše zabrinjava, da se hrvatski resursi na ovaj ili onaj način privatiziraju. Bila bi to nenadoknadiva šteta za Hrvatsku i pitanje onda opstojnosti HRvatske i hrvatskih građana i Hrvata u HRvatskoj. Zato dobro razmislite, ali u svakom slučaju biti ćete spriječeni u takvom naumu i takvim pokušajima. Ne treba nas sprečavati gospođo Ingrid mi znamo jako dobro što su nacionalni i kako ih štiti i jako dobro i naša javnost zna tko je što obranio, štitio, na koji način i kada. Uredu, i što je tko Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Hvala Bogu da nisu došla vremena da mi SDP dozvoljava kada mogu govoriti i kada mogu govoriti i kako mogu govoriti. Dakle, ja ću ispraviti navod da se mi bojimo Državnog odvjetništva. To je netočno. Upravo HDZ-ova većina i HDZ-ova vlada je ustrojila i zakone i institucije da Državno odvjetništvo radi onako dobro kako danas radi. I nadamo se da smo i sigurni smo da smo pravosuđe doveli na tu razinu da nikada više u ladici državnog odvjetnika neće zastarjeti neka kaznena prijava. A drugo, da su zaključci predloženi vrijeđanje zdravog razuma, ja kažem da ovo obostrano vrijeđanje zdravog razuma je u izdvojenom mišljenju upravo obrnuto sve što je bilo 2003. je transparentno i zakonito a sve ono što se događalo poslije je nezakonito i kriminalno. Hvala Marinović, Ingrid (SDP)** Povrijeđena je odredba članka 209. jer je gospođa ne ispravljala nego iskrivljavala moj točno navod. A netočno je upravo što ste vi gospođo Lovrin rekli da ste vi vi omogućili rad USKOK-a kada ste vi bili prije svega kao većina ovdje protiv osnivanja USKOK-a. to ste zaboravili. Prosim vas, raspravite to poslije, ništa nije tu povrijeđeno. Sjednite. Imamo repliku. Gospodin Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja sam digao ovu žutu moram nešto reći. Dakle, ja mislim da je ovo povjerenstvo napravilo jedan demokratski, pravni i politički iskorak. Mi smo se jednoglasno dogovorili o tome tko će svjedočiti. Nismo nikoga unaprijed proglasili krivim, niti smo se iživljavali na svjedocima, niti smo se bojali istine, niti smo se bojali pravosuđa, USKOK-a, Državnog odvjetnika. Gospođa Zgrebec je zvala sve nas članove povjerenstva kada je glavni državni odvjetnik uputio pisani zahtjev nama da dostavimo sve materijale i mi smo to učinili. I prije rasprave ovdje u Saboru i prije zadnje sjednice i prije televizijskih kamera. Dakle, bez straha, zdravog razuma i sa istinom da utvrdimo što se desilo sa INA-om. Kakva će biti procjena javnosti? Da li će tu biti posla za pravosuđe? Da li je tu netko ogriješio o zakon? To nije naš posao. Mi nismo ni Ivu Sanadera, ni Polančeca, ni gospodina Linića, Jurčića proglasili krivim. Mi smo istražili činjenice, političke činjenice za što nas je ovlastio Hrvatski sabor. Nismo glumili ni progonitelje ni istražitelje nekakve osvetnike, mi smo samo kao zastupnici Hrvatskog sabora zaduženi od svih nas i vas zastupnika odradili svoj posao. Ja sam rekao da je bilo zadovoljstvo raditi s vašom predsjednicom gospođom Zgrebec, smatram da smo 6 mjeseci utvrđivali vrlo obiman i težak posao i smatram da sve što smo napravili bez straha i bez fige u džepu je za ponos kako treba raditi istražno povjerenstvo u Hrvatskom saboru. ništa nismo skrili, ništa nismo slagali, a o onome što slijedi dalje odlučit će oni koji trebaju raditi i koji su plaćeni za svoj posao u RH. Hvala. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Apsolutno vam kolega Salapiću vjerujem da vam je bilo zadovoljstvo raditi sa kolegicom Dragicom Zgrebec koja je odlično odradila svoj posao. Ali nisam sigurna da je i njoj bilo isto tako zadovoljstvo raditi s vama. da je i njoj bilo isto tako zadovoljstvo raditi s vama. To je jedna stvar. Što se tiče straha o kojem stalno govorite, mi se ne bojimo, dakle nitko o strahu ne govori, vi unaprijed govorite mi se ne bojimo, dakle ponavljate riječi gospođo Kosor, i to je sasvim razumljivo. Ovo ne ide vama osobno jer vi u tome niste sudjelovali, međutim godinama, od 2004. godine zastrašuju se ljudi, sije se strah i sada žanjete upravo ono što ste sijali. Bojite se sami. Prelazimo na zaključno obraćanje. Pojedinačne rasprave odnosno prijave smo iscrpili. U ime SDP-a kolega Linić, izvolite.

u izvješću, dokumenti i ja bih rekao činjenice iznesene i s obzirom da se ne slažemo sa zaključcima većine, klub SDP-a predlaže svoje zaključke pa ću ih ja kratko još jedanputa navesti. Ovo nije samo prijedlog kluba SDP-a već i HNS-HSU-a, isto tako kluba IDS-a. 1., prodaja 25%+1 dionice temeljena je na Zakonu o privatizaciji INA-e. Svi postupci su provedeni javno, a o provedenoj transakciji izviješten je Hrvatski sabor koji je informaciju i prihvatio. Ugovori vezani uz prodaju INA-e javno su objavljeni. Iz svjedočenja predsjednika Uprave, Nadzornog odbora INA-e te prikupljene dokumentacije sa sjednice uprave i nadzornog odbora utvrđeno je da MOL nije koristio pravo veta na odluke koje su se odnosile na zadržana pitanja definirana ugovorom o međusobnim odnosima dioničara. Točka 3. Vlada Republike Hrvatske je u kratkom razdoblju, od 2004. do 2007. izvršila daljnje faze privatizacije INA-e utvrđene Zakonom o privatizaciji INA-e i omogućila na taj način MOL-u da dobrovoljnom ponudom o preuzimanju stekne 47,16% dionica. Izmjenom članka 921. obveze strateškog investitora Ugovora o međusobnim odnosima dioničara od 12. travnja 2007. Vlada Republike Hrvatske omogućila je MOL-u kupnju Tifona i time dozvolila da MOL na području Hrvatske postane konkurent INA-i u maloprodaji naftnih derivata. Vlada Republike Hrvatske nije sukladno članku 11. Zakona o privatizaciji INA-e izvještavala Hrvatski sabor o privatizaciji INA-e nakon 2003. godine čime je kršila Zakon o privatizaciji INA-e. Izmjene Ugovora o međusobnim odnosima dioničara nisu uvjetovani ugovorom iz 2003. godine, a promjenu u sastavu uprave Nadzornog odbora, odnosno sadržaj zadržanih pitanja bile su na štetu Republike Hrvatske jer MOL nije većinski vlasnik INA-e. 7. Upravljanje i nadzor u INA-i od 2007. do 2009. godine nije bio ni učinkovit što je rezultiralo lošim poslovnim rezultatima, visokim dugovanjem, između ostalog i preko 2 milijarde milijarde kuna neplaćenih naknada za ceste u cijeni goriva te nerealiziranje razvojnih planova. štetno je za Republiku Hrvatsku jer ona preuzima negativne efekte nabavne i prodajne cijene, a INA ostaje jedan od dobavljača plina koji se eksploatira na domaćim plinskim poljima. Kupnjom skladišta plina Okoli Plinacro se uz jamstva države zadužio za 100 milijuna američkih dolara i time poboljšao likvidnost INA-e, umjesto da su ta sredstva uložena u novo u novo skladište plina jer Hrvatskoj nedostaje skladišnih kapaciteta i time se ugrožava sigurnost opskrbe plinom. 9., Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da pokrene postupak izmjene prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara kojima se odnose na INA-Industriju nafte u dijelu koji se odnosi na upravljačka prava i zadržana pitanja, a posebno odredbe koje reguliraju raspolaganje imovinom INA-e. Točka 10. Prikupljena dokumentacija i iskazi svjedoka dostavljaju se DORH-u na daljnje postupanje i zadužuje se DORH da u roku od 90 dana izvijesti Hrvatski sabor o mjerama vezano za pitanje koje je ispitivalo Istražno povjerenstvo. Zahvaljujem.

Čitavo vrijeme ove rasprave provlačila se jedna sintagma politikantstva. Mi smo političke stranke i pravo je naše da i politički razgovaramo, međutim činjenica je da smo danas govorili o argumentima. Činjenica je da smo danas govorili o argumentima. A kolega Rošin, jel to vama bilo dugo ili nije bilo dugo, ali s obzirom na problem o kojem govorimo mislim da bi se svatko od nas u svojoj osobnoj odgovornosti trebao zabrinut nad onim što imamo i što smo dobili. A samo ću vam reći plin, ovo drugo neću uopće spominjati. Prema tome kolega Rošin, nije ovo poezija, ovo je vrlo

Vaš stav, kolegice. Prema tome, činjenice su vrlo jasno utvrđene. Ja ću ponoviti još jednom samo neke. Hrvatska demokratska zajednica je imala prilike progovoriti o privatizaciji INA-e nakon 2003. ali je izašla iz sabornice. To je činjenica, to je fakt. U ovom Saboru smo mogli raspravljati iza 2003. o privatizaciji INA-e svake godine da je Vlada Republike Hrvatske poštivala Zakon o privatizaciji INA-e koji nalaže da jednom godišnje Vlada Republike Hrvatske uputi Saboru izvješće o stanju u pregovorima ili postupcima privatizacije INA-e. Vlada Republike Hrvatske od 2003. do dana današnjeg nije poštivala odluku Hrvatskoga sabora i to govori o odnosu Vlade prema Hrvatskom saboru.

Prvo, zašto je Vlada Republike Hrvatske pristala predati MOL-u upravljačka prava nad INA-om kad MOL nije većinski vlasnik nego je samo prvi najveći. Jer da je MOL većinski vlasnik onda ne bi uopće trebalo i raspravljati. O čemu bi se raspravljalo, čemu ugovor onda? A mi smo ugovorom prebacili nekome nešto na što nema pravo. Kako objasniti razloge da je Vlada Republike Hrvatske interese u vlasništvu INA-e koji su na nivou 45% promjenu dioničkog ugovora zaštitili daleko lošije nego što su bili interesi MOL-a sa 25 plus jedan, daleko lošiji. I na kraju, mi u Istražnom povjerenstvu nismo sud. Napravili smo korak naprijed u rasvjetljavanju prodaje INA-e i umirovljenika uvjereni smo da će daljnji posao na rasvjetljavanju privatizacije INA-e nastaviti druge državne institucije. Između ostalog da će utvrditi i javnu sumnju koja je prisutna da je upravljačka premija za pravo upravljanja sa manjinskim vlasničkim paketom plaćeno nečim. Da li je to i preuzimanje Podravke što je predmet istražnih radnji, očekujemo od institucija države da daju tu informaciju građanima Republike Hrvatske bez obzira na stupanj našeg politikanstva, bez obzira na stupanj podmetanja ali sasvim sigurno ovo Istražno povjerenstvo je utvrdilo činjenice koje rasvjetljavaju čitav sustav i daju prostor da institucije države dalje nastave svoj posao. Hvala.

Čuli smo ovdje različita mišljenja. Oporba misli svoje, pozicija svoje i kažu da je to nelogično. Nije! Povjerenstvo je političko tijelo i oporba je predložila političke zaključke ispred svojih stranaka, a pozicija je predložila isto tako političke zaključke jer se radi o političkom tijelu. Naravno da se ti zaključci razlikuju i da su čak oprečni i to je logično i da se ni oko čega nismo mogli složiti. I to je logično. Ali ima jedna stvar oko koje se možemo složiti bar jedan zaključak zajednički donijeti, iako smo čuli i osporavanje tog zaključka a to je da je stvarno rad Povjerenstva prošao u dostojanstvenom okružju, pristojnog ponašanja i da je predsjednica Povjerenstva gospođa Dragica Zgrebec to odradila na zadovoljstvo obostrano i na vrlo profesionalnoj razini i iznimno stabilno i ja na tome čestitam gospođo Zgrebec. I mislim da koliko je nama bilo zadovoljstvo raditi s vama, da je i vama s nama iako je gospođa Antičevića Samo bih ukratko dvije stvari napomenuo. Ovdje su dva ugovora – Ugovor o prodaji dionica i Ugovor o međusobnim odnosima dioničarima. Ovaj Ugovor o međusobnom odnosu dioničara drugi ponuditelj nije imao na raspolaganju. Ovaj tekst ugovora je ponuđen već odabranom kupcu Postavlja se pitanje bi li OMW da je znao za ovakav sadržaj ponudio veću cijenu? Ostavimo to u zraku. Osobno mislim da bi. Činjenica da je tu bilo malo i nekih grešaka i formalnih, ali i sadržajnih. Činjenica da se nazvao kupac strateškim ulagateljem što u ni u kom slučaju nije. Činjenica je da nismo imali dostupne sve ugovore. Vjerojatno bi Vlada dostavila da ih je imala. Očito u arhivu nema svih dokumenata, nema ugovora konzultantskih natječaja objave teksta natječaja. Ovdje se spominje i društveni ugovor, pa kaže se u točki 225 da će odobravanjem i usvajanjem od strane Glavne skupštine društvenog ugovora društva i upisa društvenog ugovora u sudski registar Trgovačkog suda uslijediti neke. Društvenih ugovora nema niti može postojati kad su riječi dionička društva kao i taj neki treći ugovor fantomski kojeg isto tako nema nigdje. Ne znam uopće o čemu se radi. Tako da je dosta ostalo visjeti u zraku. Kad je riječ o kriminalu kolega Linić je govorio da je podnosio kaznene prijave. Dojam je takav da su jedni kriminalci, a neki drugi sveci, a to čini mi se baš nije tako. I ti sveci koji su uništili tvrtke, ostvarili velike gubitke, podnošene kaznene protiv njih. Ispada po odnosu Državnog odvjetništva prema njima da oni nisu u stanju napraviti nikakav prekršaj. Možda prekršaj tek veličine prelaska cesta na mjestu gdje nije označen pješački prijelaz. Ali da je baš tako onda bi nam tvrtke te bile bolje, učinkovitije, sa više pozitivnih rezultata, a ne sa vrlo lošim rezultatima. Zato da borbi protiv kriminala ali ne selektivno. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o svim ovim prijedlozima kada se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra u uobičajeno vrijeme u 9,30. Podsjećam da će u 12,00 biti glasovanje, a prva točka u nastavku će biti Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju singapurskog ugovora ili točka Hvala